Tere päevast, auväärt kolleegid! Alustame täiskogu kolmapäevast istungit. Esmalt kohaloleku kontroll, palun! Kohaloleku kontroll. Kohalolijaks

Selleks me siin parlamendis olemegi, et nendest muredest saaksid võimalused ja lahendused Eesti ühiskonna jaoks. Et paremini asjadest aru saada, on kuus parlamendiliiget esitanud arupärimise.

mitte ainult meile, mandaadi saanud isikutele siin saalis, vaid ka kõikidele ettevõtjatele ja majapidamistele. Selge on see, et tänane finantsskeem

Head kolleegid, olen Riigikogu juhatuse nimel võtnud vastu ühe arupärimise. Enne, kui saame minna päevakorra juurde, on Martin Helmel küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta. Palun! Jaa, ma tahan kõigepealt [esitada] protesti, siis ma tahan teha ettepaneku ja siis ma tahan küsida ka täpsustava küsimuse kõige selle kohta. Ma selgitan. Eelmise nädala neljapäeval toimus rahanduskomisjoni istung, kus arutati kolme tänast esimest päevakorrapunkti. Kõik need on otsuse eelnõud kõigi nende kolme kohta oli Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon teinud hulga muudatusettepanekuid. Rahanduskomisjon otsustas, hääletamise teel muide see on eriti huvitav –, et meie muudatusettepanekud on põhiseadusvastased ja selle tõttu neid siia saali saata ei saa. Mina muidugi protestisin ka rahanduskomisjonis, et selline käitumine on põhiseadusvastane. Saadiku mandaadi keskne osa on seadusloomes osalemine eelnõude algatamise ja menetlemise teel. See tähendab ka muudatusettepanekute esitamise võimalust ja see tähendab ka seda, et neid muudatusettepanekuid saab suures saalis hääletada.

tänasest päevakorrast välja võtta ja mitte neid edasi menetleda. Ühtlasi palun selgitust, kas juhatus on arutanud rahanduskomisjoni käitumist. Kui on arutanud, siis kas te näete nende käitumises

kas poolt või vastu, aga siin sellist absoluutset väidet keegi esitada ei saa.Mis puudutab juhatuse rolli, siis tsiteerin teile juba teada ja palju kuuldud teksti, et Riigikogu erinevad juhatused on komisjonide tööprotsessi puudutavates küsimustes asunud järjekindlalt seisukohale,

muudatusettepanekute loetellu. Me oleme päevakorra kinnitanud ja mingit võimalust seda otsuse eelnõu tagasi võtta ei ole. Teoreetiliselt, jah, on ainult algatajal võimalus seda teha. Praegu, kui päevakord on kinnitatud, pole ka juhtivkomisjonil tegelikult volitust seda päevakorrast välja võtta. Kert Kingo, palun! Tänan, lugupeetud istungi juhataja! Tulen tagasi selle juurde, et EKRE muudatusettepanekuid siia saali ei tulnud. Juhin tähelepanu, et 13. jaanuaril 2021 toimus siin saalis debatt, kus teie koalitsioonikaaslasest minister Lauri Läänemets ütles sellised sõnad, mida ma tsiteerin: "Obstruktsioon on oma olemuselt sõnum. Sellepärast et vaadake, rahva tahet ei väljenda mitte ainult võimuerakonnad, vaid ka opositsioonierakonnad ja mitte isegi ainult opositsioonierakonnad, vaid ka need erakonnad, mis ei ole praegu parlamendis, ja ka vabaühendused. Mitte keegi ei saa öelda, et neil ei ole õigus või nende esitatud arvamused on kuidagi valed. Ei, Eesti rahva arvamus ei ole kunagi vale. See ei pea meile meeldima, me ei pea seda toetama, aga Eesti inimeste soovi peaksime me nende poolt siia valitud saadikute kaudu parlamendis ära kuulama. Ja vaat selle ärakuulamise te võtsite ära. Te võtsite osalt Eesti rahvalt ära võimaluse olla parlamendis isegi ära kuulatud. see on häbematu ja see on enneolematu!" Ma nüüd küsin: kas see ilus avaldus täna kehtib või ei kehti? Nüüd, kui on selle erakonna esindaja valitsuses ja kui on teine valitsus, kas on vastupidine suhtumine või kehtib see hetkel ka? Tänan,

Tänasel päeval on tegemist Riigikogu tasalülitamisega. Te olete ise avalikult öelnud, et tegemist on obstruktsiooniga. Me võime neid tsitaate vastastikku lõputult ette lugeda. Viitan Riigikohtu lahendile aasta juunist, kus Riigikohus ütles, et parlamendi tõhus toimimine on legitiimne eesmärk Riigikogu liikmete õiguste piiramiseks. Nii et see ei ole absoluutne õigus, olgu see või põhiseadusesse sisse kirjutatud. See ei ole absoluutne õigus.Martin Helme, palun! Aitäh! Ma tahan uuesti tulla rahanduskomisjoni juurde. Enne te ütlesite, et rahanduskomisjonil on suur enesekorraldusõigus. Nõus. Ma tean, komisjonidel ongi suur enesekorraldusõigus, aga komisjonid peavad ka seadust Need paragrahvid on kodukorraseaduses ja põhiseaduses. Kodukorraseaduse § 99 annab meile ette, mis on seaduslik muudatusettepanek. Seaduslik muudatusettepanek on esitatud tähtajaliselt ja on esitatud kirjalikult ning näitab ära, kus täpselt ja mis sõnastuses muudatust soovitakse teha. Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadus ei näe ette mitte ühtegi muud võimalust jätta muudatusettepanek menetlemata. Kui muudatusettepanek vastab nendele nõuetele, mis §‑s 99 on kirjas, siis ei saa seda jätta menetlemata ja saali saatmata. Loomulikult on olemas ka § 106

seadusloomes osalemine, muu hulgas muudatusettepanekute esitamine ja muudatusettepanekute toomine suurde saali. Seda mandaadi keskse osa

Aitäh, hea kolleeg! Kordan veel kord, et päevakorra me kinnitasime esmaspäeval. Mingit võimalust päevakorda muuta enam ei ole ehk me peame seda päevakorda menetlema just sellisena, nagu ta meile lauale on pandud. Taas kord, hea kolleeg, viitan sellele, mida

ta jättis välja kuulutamata maamaksuseaduse, viitas sellele, et tegelikult on ta seisukohal, et pigem tõlgendada seda kollast raamatut avaramalt ja vabamalt, selleks et parlament saaks tööd teha, selmet

see, mis tagaks parlamendi tõhusa toimimise. Head kolleegid, ma võtan kokku veel viis protseduurilist küsimust ja siis läheme eelnõu menetlemise juurde. Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Ma olen sunnitud natukene sekkuma sellesse nii-öelda probleemi, mis on praegu tõusetunud. Esmalt, lugupeetud Kivimägi, ma tahan teid kiita. Kiita just selle eest, et te ütlesite Martin Helme esimesele küsimusele vastates, et Riigikogu juhatusel ei ole absoluutselt mingit õigust otsustada selle üle, kas mingi asi on põhiseadusvastane või mitte.

Riigikogu komisjon otsustas, et need on põhiseadusvastased.Nüüd on väga huvitav olukord. Te ütlesite, et teil ei ole õigust ega pädevust otsustada, kas see on põhiseadusvastane või mitte.

ei ole legitiimne Riigikogu komisjoni põhjendus, et need muudatusettepanekud on põhiseadusvastased. Seda õigust neil ei ole. Ma tunnustan teid ka selle eest, et te selle avalikult välja ütlesite.

Sisuliselt tähendab see seda, et vaatamata sellele, et päevakord on kinnitatud, on nende otsuse-eelnõude menetlus olnud ebaseaduslik. Ei ole

seaduslikku [menetlus]teed selle menetluse kestel, aga menetlus on lõpliku otsuse langetamise äärmiselt oluline osa. Ma ei oska praegu öelda, ütlen ausalt, milline oleks parim variant selle asja lahendamiseks. Aga ma siiski loodan, et teie,

et mina siin vastuolu põhiseadusega ei näe. Meil ei ole põhjust, head kolleegid, muretseda ka põhiseaduslikkuse järelevalve pärast. See on Eesti Vabariigis ikkagi väga hästi korraldatud. Seda saab teha Vabariigi President, kes hindab seadust välja kuulutades, kas see on põhiseadusega kooskõlas või mitte, ja ta hindab mitte ainult sisu, vaid ka menetlust. Pange tähele,

kirjalikult ja allkirjastatud. Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadus ei ole sätestanud mitte ühtegi muud erandit, millisel juhul võiks juhtivkomisjon otsustada muudatusettepanekuid mitte läbi vaadata.

töökorra seadus juhtivkomisjonile võimalust § 99 tingimustele vastavaid muudatusettepanekuid mitte läbi vaadata. Nii et selline seisukoht on sisuliselt täiesti ebaõige ja tegemist on saadikute ebavõrdse kohtlemisega. Aitäh,

… Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Minul oleks soov, et te selgitaksite paari väidet, mida te siin praegu olete esitanud, sest mulle ei ole need tõesti olnud arusaadavad. Need puudutavad seda, kuidas me siin

millesse juhatus ei sekku. Seda kuulates jäin ma mõtlema selle peale, et vaidlust ei saa ju olla selle üle, et enesekorraldusõigus ei hõlma õigust seadust rikkuda. See ei saa olla enesekorraldusõiguse osaks. Minu küsimus seondubki sellega, et Riigikogu juhatus, millele peaks minu arusaamist mööda alluma kogu Riigikogu, peaks ju ikkagi tagama, et vähemalt kodu‑ ja töökorra seadust igas menetlusetapis Riigikogus järgitaks. Kas ma saan õigesti aru või ma saan valesti aru? Kas see on Riigikogu juhatuse ülesanne või mitte? Ma ei tea, mul on teine küsimus veel. Kas ma esitan selle kohe või …

Tuletan teile meelde, et ühel hetkel olid teie erakonnakaaslastel ja teil endal ettepanekud, kuidas Eesti peaks NATO‑st välja astuma ja liituma Venemaa Föderatsiooniga,

sõnavõtu, et jah, obstruktsioon ongi oma olemuselt sõnum – just nimelt ongi sõnum – ja igal Riigikogu liikmel, kes on siia valitud Eesti rahva poolt,

oma seisukohti muutnud? Palun vastust. Hea kolleeg, ma kolmandat korda kordan, et on kaks erinevat obstruktsiooni. Üks on obstruktsioon ühe konkreetse eelnõu vastu, seda on läbi aegade olnud, seda on teinud Reformierakond ja ma arvan, et ei ole ühtegi erakonda, kes seda teinud ei ole. Küll aga on hoopis teine olukord see, kus tehakse obstruktsiooni Riigikogu kui sellise vastu. Nii Riigikohus kui ka õiguskantsler on viidanud sellele, et selline tegevus ohustab Eesti põhiseaduslikku korda, ja see on kardinaalselt erinev olukord sellest, kus tehakse obstruktsiooni ühe konkreetse eelnõu vastu.Martin Helme, palun! Aitäh! Nojah, siin enne oli see ütlemine, et tekst ja kontekst on sama tähtsad, ja praegune vastus läks sinnasamma, et see obstruktsioon, mida Reformierakond tegi, oli õige ja hea, ja see, mida meie teeme, on vale ja halb. 2021. aasta 13. jaanuar

põhiseadusega vastuolus olevaid muudatusettepanekuid mitte saali saata, aga Riigikogu koosseisu enamus, suure saali enamus leidis, et sellist otsust ei saa toetada. Ehk tänane

ühegi muudatusettepaneku saatmist suurde saali, isegi kui ettepanek on vastuolus põhiseadusega. Nüüd, kaks aastat hiljem komisjon rikub seda suure saali otsust ja juhatus ei tee selle peale See on väga tõsine probleem. Suur saal on teinud otsuse, komisjon ja juhatus ei täida seda otsust ja selle mittetäitmise käigus rikub osa Riigikogu saadikute põhiseaduslikke õigusi.Enne oli siin ka selline lause, et parlamendi tõhusa toimimise eesmärgil võibki põhiseadust rikkuda. Mul on nüüd küsimus, et kust see piir siis jookseb, kui me parlamendi tõhusa toimimise eesmärgil piirame osa saadikute võimalust tuua saali eelnõusid, piirame osa saadikute õigusi esitada muudatusettepanekuid, piirame osa saadikute õigusi võtta enne hääletusi vaheaegasid. Kust jookseb see piir, kust edasi juba nii-öelda demokraatia kaitsmise sildi all on demokraatia lõplikult kinni pandud? Me oleme selle piiriga minu meelest nii kaugele läinud päris demokraatiast ja päris parlamentarismist, et ega väga palju kaugemale enam minna ei saa. Kus see piir on siis? Aitäh, hea kolleeg! Seda piiri loomulikult numbriliselt keegi määratleda ei saa ega ole ka mingit konkreetset joont, kus see parasjagu jookseb ja kus see piir on ületatud. Ilmselgelt, ma ütlen veel kord, see olukord, mille te tekitasite 2024. aasta 2024. aasta riigieelarve ja sellega seotud eelnõude menetlemisel, tekitas täiesti uue olukorra, mis sundis parlamendi juhatust ja koalitsiooni otsima lahendusi, otsima väljapääsu selleks, et riik saaks toimida. Tõepoolest, esmane, mida me rakendasime ja kasutasime, oli usaldusküsimusega sidumine.

tõepoolest tuleb ikkagi leida teisi lahendusi, ja kuna teie samamoodi ei toeta usaldusküsimusega sidumist, te olete väga kurjad ja pahased selle peale, me püüame seda vältida, püüame leida teisi võimalusi, teisi lahendusi, et obstruktsiooni ületada. Head kolleegid, mul on tõepoolest siiras palve, et läheme päevakorra menetlemise juurde, seda enam,

Head kolleegid, läheme päevakorrapunktide menetlemise juurde: Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Ukraina laenu intressikulude katmine" eelnõu 258 teine lugemine. Selle otsuse eelnõu vastuvõtmiseks on vaja Riigikogu koosseisu häälteenamust. Ettekandja on rahanduskomisjoni liige Maris Lauri.

Teen ülevaate Vabariigi Valitsuse algatatud Riigikogu otsuse "Ukraina laenu intressikulude katmine" aruteludest rahanduskomisjonis. Rahanduskomisjon valmistas eelnõu teiseks lugemiseks ette kolmel korralisel istungil ja ühel erakorralisel istungil. Komisjoni korralised istungid toimusid 24. oktoobril, 6. novembril ja 12. detsembril ning erakorraline istung 14. detsembril.

eelnõule, mis oli tollal läbinud esimese lugemise, oli muudatusettepanekute tähtajaks määratud 24. oktoober kell 17.15. Oli ettepanek, et need muudatusettepanekud vaadataks läbi 6. novembril rahanduskomisjoni istungil.

kui pidi toimuma muudatusettepanekute läbivaatamine, osutas komisjoni esinaine sellele, et eelnõu kohta on laekunud 100 muudatusettepanekut ning vajalik on nende täiendav analüüs, mistõttu tegi ta ettepaneku eelnõu täiskogu päevakorrast välja arvata. Selle otsuse poolt oli komisjonis 7 liiget, vastu 5, erapooletuid ei olnud.12. detsembri istungil arutati

Lisaks oli istungil rahanduskomisjoni muudatusettepaneku kavand, mida ma kohe tutvustan. EKRE muudatusettepanekuid tutvustas lühidalt Siim Pohlak. Tema Tema väitel soovitakse muudatusettepanekutega vähendada intressimakseid ning tehakse ettepanek teha teatud isikutele kohustuseks suunata väidetavalt ebaseaduslikult teenitud raha Eesti Vabariigi hüvanguks. Komisjoni esinaine tutvustas rahanduskomisjoni koostatud muudatusettepanekut, mille puhul on tegemist keelelise täpsustusega ja kus viidatakse käesolevale otsusele.Eelnõu kohaselt võtab Eesti kohustuse tasuda aastatel 2024–2027 Euroopa Liidu eelarvesse Euroopa Liidu poolt Ukrainale antud laenu intressimakseid maksimaalselt 5 890 628 euro ulatuses. Muudatusettepanekuga jääb intressimaksete maksimaalne summa muutmata, kuna summa suurust muutvad ettepanekud on Euroopa Liidu määruse kui ülimusliku aktiga vastuolus. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses 2022/2463 14. detsembrist 2022. aastast, millega loodi rahastusvahend Ukraina toetamiseks 2023. aastal, on liikmesriikide osaluse suurus kindlaks määratud. Riigid osalevad intresside maksmisel vastavalt nende osakaalule Euroopa Liidu kogurahvatulus.14. detsembril, mil toimus erakorraline istung, otsustati, kuidas muudatusettepanekutega edasi minna. Komisjoni liige Martin Helme andis teada, et ta oli saatnud rahanduskomisjoni esimehele kirja, milles tegi ettepaneku, et EKRE võtab tagasi eelnõude 258 OE ja 337 SE [kohta esitatud] tööd takistavad muudatusettepanekud,

Komisjoni esimees teatas, et järgnevalt kujundab komisjon oma seisukohad eelneval istungil tutvustatud muudatusettepanekute kohta.

Lepingul on majanduslik ja sotsiaalne mõju, aga ka oluline mõju välissuhetele. Euroopa Liidu poolt kokku lepitud Ukraina makrofinantsabi laenupakett ja sellega kaasneva intressitoetuse andmine näitab Euroopa Liidu ühtsust Ukraina abistamisel. Järgnevalt toimus elav diskussioon nende otsuste üle. Küsimus oli kindlasti ka selles, kas parlamentaarne reservatsioon on kadunud. Parlamentaarne reservatsioon on siiski olemas, kuid see seisneb selles, et Riigikogul ja ka teiste riikide parlamentidel, kui reservatsioon on olemas, on õigus vastu hääletada või poolt hääletada. Liikmesriigid ei ole senini osutanud sellele, et nad ei sooviks selles abipaketis osaleda. Rahanduskomisjoni ettepanek, mis täpsustab olemasolevat otsust, ei muuda maksimaalset intressimäära, kuna summa suurust muutvad ettepanekud on Euroopa Liidu määruse kui ülimusliku aktiga vastuolus. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses 2022/2463 14. detsembrist 2022, millega rahastamisvahend Ukraina toetamiseks loodi, on liikmesriikide osaluse suurus kindlaks määratud ja osalus intresside maksmisel sõltub sellest, milline on riigi osalus kogurahvatulus. Diskussioon jätkus. Võib-olla siit tekkis ka küsimus, kas on tegemist rahvusvahelise leppega ja kas rahvusvahelisel leppel on õigus mõjutada siseriiklikke otsuseid. Näiteks Jevgeni Ossinovski osutas, et vastuolu põhiseadusega ei ole, sest rahvusvaheline õigus on osa Eesti põhiseaduslikust korrast. Ukraina laenu intressikulude katmine ei ole Eesti Vabariigi põhiseadusega vastuolus, kui Riigikogu otsustab seda seaduslikult teha. Liitutakse vastavalt nendele tingimustele, mis on rahvusvahelise õiguse kontekstis kokku lepitud. Komisjon kujundas muudatusettepanekute kohta järgmised seisukohad. Esiteks, eelnõu teksti muudetakse ja sõnastatakse mõnevõrra ümber, lisades viite teksti sees.

Rahanduskomisjon otsustas muudatusettepanekut arvestada täielikult. Poolt oli 8 liiget, vastu 2 liiget, erapooletuid ei olnud. EKRE muudatusettepanekud nr 1–50. Komisjoni esinaine osutas, et tegemist on muudatusettepanekutega, mis kohustavad eraisikuid tasuma riigi intressimakseid, ja need on vastuolus põhiseadusega. Põhiõiguste piirangud tuleb sätestada seaduse kui üldaktiga, kuid antud juhul on tegu Riigikogu otsusega. Intressimaksete tasumise kohustus riivab põhiseaduse §‑s 32 sätestatud omandipõhiõigust, on vastuolus võrdse kohtlemise põhimõttega ja ei järgi rahaliste kohustuste osas põhiseaduses eraldi välja toodud nõuet nende seadustega kehtestamise kohta. Jevgeni Ossinovski lisas, et muudatusettepanekud ei ole ka kooskõlas rahvusvahelise kokkuleppega. Martin Helme osutas, et muudatusettepanekud on vormistatud vastavalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadusele ja järgivad [hea] õigusloome tava. Seda diskussiooni me juba kuulsime siin eelnevalt enne [eelnõu] käsitlust. Siiski, erinevates diskussioonides osutati, et tegemist on siiski põhiseadusvastaste muudatusettepanekutega ja neid ei saa seetõttu muudatusettepanekute loetellu lisada ja hääletada, sest kui need ettepanekud peaksid leidma Riigikogu täiskogus toetust, siis oleks tegemist põhiseadusvastase eelnõuga, ja seetõttu tuleb muudatusettepanekud läbi vaatamata jätta. Komisjon otsustas jätta EKRE esitatud muudatusettepanekud nr 1–50 läbi vaatamata ja mitte lisada neid muudatusettepanekute loetellu. Otsuse poolt oli 7 komisjoni liiget, vastu 2 komisjoni liiget, erapooletuid ei olnud. Komisjoni esinaine andis järgnevalt teada, et muudatusettepanekud nr 51–100, mis on esitatud EKRE poolt, on vastuolus välislepinguga. Intressimaksete suurust muutvad ettepanekud on vastuolus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 2022/2463 14. detsembrist 2022, millega luuakse rahastamisvahend Ukraina toetamiseks 2023. aastal, kuna selles määruses on liikmesriikide osalused kindlaks määratud. Sellisel juhul on summa suurust muutvad ettepanekud Euroopa Liidu määruse kui ülimusliku aktiga vastuolus ja komisjonil on õigus jätta need läbi vaatamata. Järgnevalt väitis Martin Helme, et Euroopa Nõukogu määrus ei ole välisleping, ja samuti seda, et tegemist on Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse ning parlamendi liikmete õiguste rikkumisega. Jevgeni Ossinovski vastas, et põhiseaduse § 3 ütleb, et rahvusvahelise õiguse normid on Eestis põhiseadusliku korra lahutamatu osa. Põhiseaduse kommenteeritud väljaande kohaselt võib rahvusvahelise õiguse norm Eesti jaoks olla kohustuslik ka konkreetse lepingulise normi puudumise Komisjon otsustas EKRE muudatusettepanekud nr 51–100 jätta läbi vaatamata ja mitte lisada neid muudatusettepanekute loetellu. Otsuse poolt oli 7 komisjoni liiget, vastu 2, erapooletuid ei olnud. Komisjon langetas ka otsused võtta eelnõu teiseks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda 20. detsembril, poolt 7, vastu 2 liiget;

Proua ettekandja! Minu küsimus puudutab seda, mida te oma ettekandes ütlesite, et riikide proportsioon vastab riigi majanduse suuruse osakaalule Euroopa majanduse suuruses, kui nii

Aitäh! Osutan sellele, et riikide proportsioone ei määratleta mitte prognooside põhjal, vaid kehtiva faktilise andmestiku põhjal. Aitäh! Osutan

ühe muudatusettepaneku ja siis nagu sai välislepinguid muuta. Kuidas te seletate enda jaoks selle dissonantsi ära? Meie muudatusettepanekuid ei saa arvestada, sest välislepinguid muuta ei saa, aga kui komisjon teeb muudatusettepaneku, vaat siis saab. Selgitage see lahti.

Aitäh! No selle eelnõuga on nüüd niimoodi, et tuleb ikkagi tausta avada. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna poolt saadeti välja selge signaal, et me oleme valmis otsima kokkulepet ja kompromissi. Ehk see väike sammukene tagasi, millest president rääkis

See on vastu vahtimist virutamine selle peale, kui sa lähed lepitust pakkuma. Selle edasiliikumise ju saavutas komisjon

Täielik jamps! Esiteks, ma tuletan meelde, et 13. jaanuaril 2021 seesama suur saal siin otsustas,

põhiseadus ütleb selgelt, et saadiku vaba mandaadi osa on see, et ta saab esitada muudatusettepanekuid, saab osaleda seadusloomes, ja need muudatusettepanekud peavad siia saali tulema. Seda on rikutud, seda põhiseaduse osa on rikutud,

aga pärast seda, kui meile lihtsalt jõhkralt näkku sülitati, pärast seda, kui on jõhkralt meie põhiseadusliku mandaadi teostamist takistatud, ei tule see kõne allagi. Aitäh!

Lugupeetud kolleegid! Lugupeetud Eestimaa rahvas! Nädala alguses ma pidasin siinsamas saalis ühe kõne, mille ma pealkirjastasin järgmiselt, et demokraatia asendub diktatuuriga. Täna on siis järjekordne näide selle kohta, mis meil siin Eesti Vabariigis toimub. Riigikogu ülesanne on vastu võtta seadusi ja otsuseid. Selle eesmärk on see, et korraldada inimsuhteid

leitakse, et inimene on rikkunud mingisugust liiklusnormi, siis koostatakse kõigepealt väärteoprotokoll ja selle alusel hiljem kohus langetab otsuse. Väärteoprotokollis on toodud ära kogu selle menetluse käik, mida peab järgima. Juhul kui, ütleme, järelevalveorgan, näiteks politsei, on rikkunud mingisuguseid menetlusnorme,

karistuse õiguslikest alustest ja väga oluline alus. Toon väga lihtsa näite. Kui väärteomenetluses näiteks ei selgitata isikule tema õigusi ja kohustusi, siis karistust ei järgne, kuna rikuti menetlus[norme]. Väga lihtne! See otsus on juba ammu Riigikohtu tasandil vastu võetud ja selle üle vaidlust ei ole. Nüüd jõuame selle tänase otsuse menetluse juurde. Kõigepealt tahaks tunnustada Toomas Kivimäge, kes mul siin selja taga istub, selle eest, et ta ütles väga olulise lause, et mitte kellelgi Riigikogu juhatuses ei ole õigust otsustada selle üle, kas mingisugune norm on põhiseadusvastane. Aitäh sulle selle eest, Toomas! Väga õige märkus.

Veel vähem saab selle üle otsustada Riigikogu komisjon. Ma arvan, et selle üle meil vaidlust ei ole. Nüüd me oleme olukorras, kus

Komisjoni pädevuses ei ole, ma rõhutan veel kord, õigust otsustada, kas miski on põhiseadusvastane või mitte.

Tegelikult on situatsioon täpselt samasugune. Kui ei ole läbitud kodu‑ ja töökorra järgset menetlust nii, nagu normid ette näevad,

Meid jälgitakse väga hoolega. Kuidas me saame inimestelt tänaval nõuda seda, et nad peavad käituma õiguskuulekalt, kui me ise rikume norme? Mismoodi me nõuame seda?

ma tõingi need põhilised asjaolud praegu välja. Ma palun, säilitamaks Eesti parlamendi autoriteeti õigusloomes

mis ekraanil on.Nii, head kolleegid! Läheme muudatusettepanekute läbivaatamise juurde. Eelnõu kohta on esitatud üks muudatusettepanek, selle on esitanud rahanduskomisjon ja juhtivkomisjoni ettepanek on arvestada seda täielikult.

Head kolleegid, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Ukraina laenu intressikulude katmine" eelnõu 258. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle ettepaneku poolt oli 73 Riigikogu liiget, vastu 10, erapooletuid 0. Eelnõu 258 on otsusena vastu võetud. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde: Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Euroopa Nõukogu Arengupangas" eelnõu 259 teine lugemine. Ka selle otsuse eelnõu vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu koosseisu häälteenamus. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli rahanduskomisjoni liikme Maris Lauri. Head kolleegid! Lugupeetud istungi juhataja! Teen ülevaate Vabariigi Valitsuse algatatud Riigikogu otsuse "Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Euroopa Nõukogu Arengupangas" eelnõu teist lugemist ettevalmistavatest aruteludest. Need toimusid rahanduskomisjoni 24. oktoobri, 6. novembri ja 12. detsembri korralistel istungitel ning 14. detsembri erakorralisel istungil.Eelnõu sisust lühidalt. Selle eelnõuga annab Riigikogu nõusoleku suurendada Eesti Vabariigi osalust Euroopa Nõukogu Arengupangas 9,8 miljoni euro võrra, millest sisse tuleb maksta peaaegu peaaegu 2,8 miljonit ja sissenõutavaks kapitaliks jääb pisut enam kui 7 miljonit. Kui 24. oktoobri istungil [eelnõu] arutati, oli küsimus selles, et eelnõu

See otsus tehti konsensuslikult. 6. novembril, kui pidi vaadatama muudatusettepanekuid, selgus, et eelnõu kohta oli laekunud 50 muudatusettepanekut. Komisjoni esimehe sõnul oli vajalik nende muudatusettepanekute täiendav analüüs ja ta tegi ettepaneku eelnõu täiskogu päevakorrast välja võtta. Selle poolt oli 7 komisjoni liiget ja vastu 5, erapooletuid ei olnud. Järgnevalt arutas komisjon eelnõu 12. detsembri istungil, kus tutvustati muudatusettepanekuid.

Komisjoni esinaine osutas sellele, et täiendavalt on ette valmistatud rahanduskomisjoni muudatusettepaneku kavand, mille puhul on tegemist tehnilise muudatusega. Eelnõu punktis 1 fikseeritakse ja tuuakse välja Eesti Vabariigi poolt Euroopa Nõukogu Arengupangas osaluse suurendamisega seotud sissemakstava ja sissenõutava kapitali osakaalud. Need osakaalud kiitis heaks Euroopa Nõukogu Arengupanga juhatajate nõukogu 2022. aasta 2. detsembril resolutsiooniga nr 463, millega kapitali otsustati suurendada. Lisaks, eelnõu punkti 2 viiakse sisse keeleline muudatus: asendatakse sõna "teostama" sõnaga "tegema". Siis oli asendusliikmel küsimus selle kohta, kui suur on sissemakstav summa 2023. aastal. See oleks olnud alla 1 miljoni euro.

Rahanduskomisjoni muudatusettepanek, mis oli tehnilist laadi, sai toetuse

Nimelt, Euroopa Nõukogu Arengupanga juhatajate nõukogu kiitis 2022. aasta 2. detsembril heaks panga kapitali suurendamiseks liikmesriikide poolt sissemakstava ja sissenõutava kapitali osakaalud, millega eelnõu kohta esitatud muudatusettepanekud ei arvesta. Arengupanga juhatajate nõukogu vastav pädevus tuleneb panga asutamiskokkuleppest – artikkel 4, § 2 – ja liikmesriigid ei saa seda ühepoolselt muuta. Seetõttu ei ole muudatusettepanekud vastava kokkuleppega kooskõlas. Eesti Vabariigist sai Euroopa Nõukogu Arengupanga liige 1998. aasta 1. aprillil, pärast seda, kui Riigikogu oli sama aasta 10. märtsil vastu võtnud vastava seaduse. Muudatusettepanekute puhul tuleb lisaks Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse §‑s 99 sätestatud nõuetele arvestada ka eelnõule kohalduvate sisunõuetega. Nii eelnõu kui ka esitatav muudatusettepanek peavad olema vastavuses ülimuslike aktidega. Näiteks jäetakse eelnõu menetlusse võtmata, kui see ei ole vastavuses Riigikogu põhiseadusliku pädevusega, sealhulgas nõudega, et küsimust, mida tuleb reguleerida seadusega, ei saa lahendada Riigikogu otsusega. Nii nagu ei saa menetlusse võtta põhiseadusvastast eelnõu, mille puudusi ei ole menetluse käigus võimalik kõrvaldada, tuleks analoogselt kohelda ka selliseid muudatusettepanekuid. Oleks põhjendamatu, kui põhiseadusega vastuolus olev eelnõu jäetakse menetlusse võtmata, kuid komisjonis põhiseadusvastaseid muudatusettepanekuid arutatakse ja hääletatakse. Lisaks osutati sellele, et üks esitatud muudatusettepanekutest oli sisutu, sest selle kohaselt nõustutakse Eesti Vabariigi osaluse suurendamisega 0 euro ulatuses. Tegemist on olukorraga, kus otsust ei saaks vastu võtta. Järgnevas diskussioonis osutas Martin Helme, et Euroopa Nõukogu Arengupanga otsus ei tohiks olla põhiseadusest kõrgem ja see ei tohiks takistada muudatusettepanekute menetlemist. Ossinovski osutas sellele, et muudatusettepanekud peavad olema kooskõlas Eesti sõlmitud rahvusvaheliste kokkulepetega. Kui te nüüd täpselt kuulasite, mida ma rääkisin, siis [teate, et] tegemist on just nimelt pädevusega, mille Eesti, asudes

Järgnes elav diskussioon selliste aspektide üle, kas tegemist on põhiseaduse [riivega] ja kas neid muudatusettepanekuid siiski tuleks menetleda ja kelle õigusi rikutakse. Selle käigus osutati näiteks sellele, et muudatusettepanekute puhul pole probleemiks mitte niivõrd Eesti osaluse suurust pangas suurendav summa tervikuna, vaid see võti, mis määrab kindlaks pangas osalevate riikide poolt oma osaluse suurendamiseks reaalselt sissemakstava ja vajaduse korral täiendavalt sissenõutava kapitali omavahelised osakaalud. Vastavate protsentide kindlaksmääramine on panga asutamiskokkuleppe kohaselt panga juhatajate nõukogu otsustada, need on fikseeritud kõigi riikide jaoks sarnaselt. Komisjoni esinaine tegi ettepaneku jätta EKRE fraktsiooni esitatud muudatusettepanekud läbi vaatamata ja neid muudatusettepanekute loetellu mitte lisada. Selle poolt oli komisjonis 7 liiget ja vastu 2, erapooletuid ei olnud. Lisaks tegi komisjon järgmised otsused. Otsustati teha ettepanek võtta eelnõu teiseks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda 20. detsembril, poolt 7, vastu 2; ka ettepanek eelnõu teine lugemine lõpetada, poolt 7, vastu 2; viia läbi lõpphääletus, poolt 7, vastu 2. Komisjoni esinaine osutas sellele, et eelnõu vastuvõtmiseks on nõutav Riigikogu koosseisu häälteenamus. Aitäh!

et kui me praegu oleme Eestis sellises olukorras, kus raha ei ole, nagu teie enda erakonna ministrid käivad meile siin kogu aeg selgitamas – raha ei ole õpetajate palga tõusuks, raha ei ole päästekomandode ülalpidamiseks, raha ei ole teede remontimiseks, raha ei ole maakoolide säilitamiseks elektriliinide remontimiseks ja nende parendamiseks ja nii edasi –, siis sellises olukorras on väga problemaatiline langetada selliseid otsuseid, nagu need siin kolm tükki järjest on: 6 miljonit eurot Ukraina laenuintresside tasumiseks,

Aitäh! Selliseid arutelusid konkreetselt sellises võtmes ei toimunud. Aga ma osutan sellele, et nende summade puhul on tegemist erinevate kohustuste võtmisega. Näiteks garantiiga,

Jah, mingisuguseid kulutusi tuleb Eestil teha, aga see ongi Eesti valik ja see on ka Riigikogu enda valik, kas seda teha või mitte. Rain Epler, palun! Rain Epler, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Proua ettekandja!

Aitäh! Eesti peaks tegema sissemakse 2,8 miljoni ulatuses, natuke vähem. Sissenõutav kapital on 7 miljonit, [seda makstakse] sel juhul, kui selleks on vajadus.

Kui oli riigieelarve kohta muudatusettepanekute tegemise aeg, siis tegi EKRE suure hulga muudatusettepanekuid ja väga suur hulk nendest olid sisulised. Sellele vaatamata kuulutas koalitsioon nad kõik obstruktsiooniliseks ja isegi ei vaevunud neid üle vaatama. Terve patakas lükati kõrvale. Tehti usaldushääletus, ei vaadatud isegi Keskerakonna ega Isamaa ettepanekuid, kuigi nemad kuulutasid, et need ei ole obstruktsioonilised, aga see ka ei lugenud. Nüüd olete te komisjonis võtnud võtnud endale mingi, ma ei tea, nagu Riigikohtu volituse ja mandaadi, täiesti omavoliliselt, ja kuulutanud EKRE muudatusettepanekud põhiseadusvastaseks. Kas te vaatasite neid ükshaaval? Need muudatusettepanekud vaadati läbi.

et ei võetaks vastu seadusi, mis sisaldaksid põhiseadusega vastu[ollu] minevaid sätteid. Ma tuletan meelde, et korduvalt on nii õiguskantsler kui ka Riigikohus pöördunud Riigikogu poole, et teha muudatusi, parandada just põhiseadusvastasust erinevates eelnõudes. Selle tõttu on komisjonil kohustus hinnata, kas

kohta alla 14‑aastasega ja ülejäänud 9996 ettepanekut olid samamoodi omal ajal põhiseadusega vastuolus ja Riigikogu tööd takistavad või ei olnud? Aitäh! Aitäh! Me arutame siin Riigikogu otsust nr 259 ja see küsimus ei puuduta seda eelnõu. Mina olen komisjoni esindaja. Sellel teemal võime diskuteerida muudes kohtades.

Konkreetselt seda küsimust loetletud komisjoni istungitel ei arutatud. Aga osutan sellele, et kui tekib vajadus sissenõutava kapitali [sissemaksmiseks] Eesti riigi poolt, siis vastavad summad planeeritakse riigieelarvesse. Varro

Kust mina Riigikogu liikmena saan või kust meie Riigikogu liikmetena saame lugeda analüüsi selle kohta, kui tõenäoline see on, et tegelikult ei tule meil piirduda mitte selle 2,78 miljoni sissemaksmisega, vaid tuleb maksta välja ka see 7 miljonit eurot? Ma loodan, et see ei ole niimoodi ehku peale antud, et loodame, et ei tule maksta, vaid seal taga on ikkagi ratsionaalne riskianalüüs, millest need tõenäosused lähtuvad. Kui nii on, siis palun osutage, kus ma sellega tutvuda saan. Aitäh! Tegemist on poliitilise valikuga, kas aidata Ukrainat või mitte. Helle-Moonika Helme, palun!

riigieelarvest leida ja kui samal ajal on jällegi kaalukausil õpetajate palgad, päästjate palgad, inimeste toimetulek ja veel miljon muud asja, mida meie inimestel

seda komisjon ei arutanud. Aga kõikide laenukohustuste ja ka muude kohustustega on nii, et kui need realiseeruvad, siis tuleb selleks rahalised vahendid planeerida. Kui laenude puhul on see võimalik ette näha konkreetsetel aegadel, siis sissenõutava kapitali ja garantii puhul planeeritakse see sellisel korral, kui need realiseeruvad, ja selleks leitakse ka vastavad vahendid.

lugupeetud komisjoni esindaja täiesti tuimalt jättis mu küsimusele vastamata, siis kas on kuidagi võimalik paluda teie abi, selleks et saada küsimusele siiski vastus? Küsimus ei ole siin selles, nagu ma tõlgendaksin tema vastust sellisel viisil, et seal ei sisaldunud vastust, vaid küsimus on selles, et lihtsalt üldse ei vastatud küsimusele.

Aitäh! Austatud rahvaesindus! Isamaa Erakond toetab, kui ma räägin tervikuna kõigist nendest kolmest otsuse eelnõust, mis on seotud Ukraina Ukraina toetamisega, nii nagu Euroopa tasemel rahvusvaheliste organisatsioonide ja rahastamisinstitutsioonide kaudu kokkulepe on saavutatud, neid eelnõusid sisuliselt. Me ei asetse autonoomses ruumis. Vajalik on igakülgne tegutsemine selleks, et Ukraina suudaks vastu pidada. See on meie jaoks eksistentsiaalne küsimus, elu ja surma küsimus.Kahju,

Mõistlik oleks olnud otsida siin ühisosa ja ka sellest lainest, nendest muudatusettepanekutest loobuda, leida lahendus. Teine element selles arutelus, kus parlamendi

Minimaalne, kui me räägime parlamendis vastasseisude ületamisest nii põhimõttelise otsuse puhul, oleks olnud parlamendi vanematekogu arutelu selles küsimuses. Me võime arutada, mis on formalistlikud organite pädevused, komisjoni pädevus, juhatuse pädevus, aga me ei liigu ju mehhanitsistlikul eskalaatoril tõlgenduste olukorras, vaid tegemist on ikkagi reaalse poliitilise valiku langetamisega. Nii et ma tahan rõhutada, et meie sisuline heakskiit

järgmisel aastal parlamendi töökorra joonisena peaksime kuidagi aktsepteeritavaks. Kokkuvõttes, ma arvan, on oluline, et on mingid teemaringid, vaatamata sellele vitaalsele vastasseisule, mis siin parlamendis on eksisteerinud selle aasta jooksul. Eriarvamused jäävad põhimõtteliselt püsima ka järgmisel aastal, aga mingid küsimused võiksid olla erakondadeülesed ja ja asetatud välja poliitilisest vastasseisust, mis meie sisepoliitikat on sellel aastal saatnud ja eeldatavasti jääb saatma ka järgmisel aastal. Aitäh! Aitäh, hea kolleeg! Martin Helme, palun!

Kõigepealt ma tahaksin öelda nii praegusele istungi juhatajale kui ka kõigile teistele, kes sedasama jutupunkti kordavad, et põhiseaduslikku korda ohustab ja aktiivselt lammutab tänane koalitsioon. Põhiseadusliku korra lammutamine seisneb selles, et trambitakse jalge alla kodukord, põhiseaduse erinevad paragrahvid ja ka poliitilised konventsioonid, kirjutamata reeglid ja tavad. Sellega lõpetatakse Eestis parlamentarismi, mis ongi meie põhiseadusliku korra üks põhiessentse.Erakorraliste valimiste esilekutsumine ka obstruktsiooni abil ei ole põhiseadusliku korra ohustamine. Erakorraliste valimiste esilekutsumine on põhiseadusliku korra järgimine. Selle ärahoidmine seadusi, muu hulgas põhiseadust rikkudes ongi põhiseadusliku korra lammutamine, ohustamine ja lõpetamine. Sellega tegeleb meil puhtalt ja selgelt koalitsioon.Nüüd konkreetse eelnõu juurde. Euroopa Nõukogu Arengupangas osaluse suurendamist müüakse meile jutuga, et sellega me aitame Ukrainat. No võib-olla aitame, võib-olla ei aita. Esiteks, me oleme Ukrainat aidanud kõikidest teistest riikidest rohkem, kui me võtame arvesse meie rahvaarvu suuruse või meie majanduse suuruse. Meil ei ole mingisugust ei auvõlga, moraalset võlga ega muud sorti võlga, et me peaksime püüdma ennast esikohast veel ettepoole joosta.Ma

Vaadake, enne kui mõni minister või valitsuskabinet annab sellisele asjale heakskiidu, tuleks parlamendist küsida, kas me osaleme, kas või indikatiivselt, teiseks, kas on mingid eritingimused, mingid piirangud, mis meie jaoks on olulised, et me sinna sisse kaupleme, enne kui tullakse valmis tekstiga siia. Aga meile tullakse valmis tekstiga ja öeldakse, et võta või jäta. Nagu Maris Lauri ütles, alati on võimalik vastu hääletada. No loomulikult, hääletamegi vastu. Ongi võimalik ja hääletamegi vastu. Hääletame vastu erinevatel põhjustel. Üks põhjus on selles, et Eestis tõusevad umbes nädala aja pärast tulumaks, käibemaks, aktsiisid, viitsadat erinevat sorti lõivud, võetakse ära lastetoetused, ei suudeta tõsta õpetajate palka, pannakse kinni maakoole, mitte lihtsalt nii, et ei ehitata teid, vaid enam isegi ei hooldata teid. Kõike seda tehakse jutuga, et no raha ei ole, raha ei ole, saate aru, inimesed, raha ei ole! No kui raha ei ole, siis raha ei saa kulutada. Aga siis on meil siin järjest 10 miljonit, 10 miljonit, 6 miljonit. On küll raha, mida ära anda. ei ole nõus sellise lähenemisega. Kõikide Eesti poliitikute, kaasa arvatud Isamaa poliitikute esmane ülesanne on seista oma inimeste eest. Aga praegu me ei seisa, selle eelnõuga ka ei seisa. Meile see ei kõlba. Aitäh! Suur tänu, head kolleegid! Sulgen läbirääkimised. Läheme muudatusettepanekute läbivaatamise juurde. Muudatusettepanekute loetelus on üks muudatusettepanek numbriga 1. Selle on esitanud rahanduskomisjon ja juhtivkomisjon on langetanud otsuse arvestada täielikult. Oleme muudatusettepanekud läbi vaadanud. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 259 lõpphääletus. Asume seda hääletust ette valmistama.

Head kolleegid, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Euroopa Nõukogu Arengupangas" eelnõu 259. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle ettepaneku poolt oli 71 Riigikogu liiget, vastu 11, erapooletuid 0. Eelnõu 259 on otsusena vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Riigigarantii andmine Euroopa Investeerimispangale Ukraina ülesehitamise toetamiseks" eelnõu 336 teine lugemine. Ka selle otsuse eelnõu vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu koosseisu häälteenamus. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli rahanduskomisjoni liikme Maris Lauri. Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Tutvustan Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse

11. ja 12. detsembril korralistel istungitel ja 14. detsembril erakorralisel istungil.Eelnõu sisust lühidalt: tehakse ettepanek toetada Euroopa Investeerimispanga poolt Ukraina toetamiseks loodud fondi EU4U EU4U 10 miljoni euro suuruse riigigarantiiga. 4. detsembri istungi ülevaade. Komisjoni esimees tõi välja, et

kuid tulenevalt täiskogus toimuvast obstruktsioonist oli eelnõu esimese lugemise arutelu lükkunud täiskogu päevakorras 6. detsembrile. Sellest tulenevalt pidi komisjon määrama uue muudatusettepanekute esitamise tähtaja. Komisjoni esinaine tegi ettepaneku, et muudatusettepanekute tähtajaks oleks 8. detsember ja kui [ettepanekud] laekuvad, siis vaadatakse need komisjoni istungil läbi esmaspäeval, 11. detsembril.

Lisaks toimus muudatusettepanekute tutvustamine, mida tegi Martin Helme. Järgnes diskussioon ja arutati selle üle, kas ja kuivõrd saab

kokkulepitud tingimustel osaleb selles leppes ehk annab garantii või mitte. Ta ei saa otsustada nende garantiitingimuste üle. Martin Helme väitis, et EKRE‑l on selles küsimuses põhimõtteline eriarvamus. Eesti ei peaks osalema Euroopa Liidu kõikides skeemides. Siis oli küsimus, mispärast keegi milliste summadega osaleb ja millised on tingimused. on tingimused. Sai öelda, et see ongi arutelu koht ja kui Riigikogule tundub, et need tingimused ei ole adekvaatsed, siis on meil õigus otsustada selle üle, kas me oleme sellise lepinguga nõus või ei ole. Meil ei ole võimalust muuta lepingu tingimusi, kuna asjaosalisi on hästi palju, see [leping] on konsensuslikult kokku saadud. Kui Eesti leiab, et see meile ei sobi, siis me tegelikult ütleme sellega, et me ei soovi selles lepingus osaleda.

seda lepingut ennast me ei saa muuta, leping on nii-öelda ette antud. Kui meile seal lepingus mingid tingimused ei sobi, siis Eesti saab loobuda garantii andmises osalemisest, me ei anna garantiid.Komisjoni

Seetõttu tegi komisjoni esinaine ettepaneku, et muudatusettepanekute esitajad [võiksid] need tagasi võtta, et eelnõu [menetlus] saaks jätkuda tavalises korras, või valida üksteist välistavatest muudatusettepanekutest välja ühe, mida komisjon saaks arutada ja teha selle kohta otsuse,

komisjoni esinaine ettepaneku eelnõu täiskogu päevakorrast välja arvata ja jätkata menetlust komisjonis. järgnes 14. detsembri istungil, mis oli erakorraline istung. Selle eesmärk oli kujundada seisukoht EKRE fraktsiooni esitatud 450 muudatusettepaneku ja ka rahanduskomisjoni ettepaneku kohta. Rahanduskomisjoni ettevalmistatud muudatusettepanekuga täpsustatakse, et riigigarantii antakse Euroopa Investeerimispangale Ukraina toetamiseks loodud fondi tegevuse toetamiseks. Muudatus piiritleb riigigarantii konkreetse Ukraina toetamiseks loodud fondi tegevusega. Vastava garantiilepingu tingimuste kohaselt on antav riigigarantii professionaalne maksegarantii, mis antakse tingimusteta ja on tagasivõtmatu ning nõudmise korral realiseeritav.

"toetamiseks" tuleks muuta sõnaks "finantseerimiseks", muidu esineb sõnakordus. Sellega olid komisjoni liikmed nõus. Komisjoni muudatusettepanek sai 7 liikme toetuse, vastu oli 2, erapooletuid ei olnud. Nüüd mindi EKRE 450 muudatusettepaneku juurde, mida oli eelneval istungil tutvustatud. Nendega kitsendati ühepoolselt riigigarantii tingimusi need olid vastuolus garantiilepingu tingimustega. Kui Riigikogu otsustab anda Euroopa Investeerimispangale riigigarantii Ukraina toetamiseks loodud fondi tegevuste jaoks, ei saa ta garantii realiseerimise tingimusi vastava otsusega ühepoolselt kitsendada. Garantiilepingu kohaselt on nimelt garantii antud tingimusteta ja on tagasivõtmatu ning garantii sõlminud osapool loobub igasugusest vaideõigusest. Riik kinnitab, et võtab kohustuse teha makseid igal juhul. Järgnes diskussioon selle üle, kas komisjoni tehtud muudatus on kitsendav ja kas EKRE tehtud muudatusettepanekud, mis on ka kitsendavad, on kuidagi erilised või samasugused. Selles diskussioonis sai osutatud sellele, et rahanduskomisjoni muudatusettepaneku puhul oli tegemist olukorraga, kus Vabariigi Valitsuse esitatud eelnõu ei olnud keeleliselt täpne. Seletuskirjas

Diskussioon oli elav, vaidlusi oli rohkelt. Lõpuks jõuti olukorda, kus komisjoni esinaine pani hääletusele ettepaneku jätta läbi vaatamata EKRE fraktsiooni esitatud 450 muudatusettepanekut ja mitte lisada neid muudatusettepanekute loetellu.

451 muudatusettepaneku seas oli üheksa muudatusettepanekut, mis ei sea tegelikult garantii andmisele tingimusi ja ei ole seega vastuolus nende asjaoludega, mille alusel rahanduskomisjon jättis 14. detsembril need muudatusettepanekud läbi vaatamata.

Komisjon vaatas need muudatusettepanekud läbi ja need ei leidnud toetust. Poolt ei olnud keegi, vastu oli 7 komisjoni liiget. Kuna ettepanekute poolt ei olnud ükski komisjoni liige, siis Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 106 lõike 2 kohaselt ei kuulu muudatusettepanekud täiskogus hääletamisele.Tulen

8, vastu 2, erapooletuid ei olnud; teha ettepanek teine lugemine lõpetada, poolt 8, vastu 2, erapooletuid ei olnud; teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus, poolt 8, vastu 2, erapooletuid ei olnud. Aitäh! On aeg

ja see muudatusettepanek täpsustab Riigikogu otsust. Ehk kui algselt valitsus esitas Riigikogule otsuse eelnõu, siis seal oli tõesti viidatud ainult garantii andmisele. Mis otstarbel garantii andmisele, oli selgitatud seletuskirjas. See ei olnud korrektne viis ehk see oli olukord, kus

selle Ukraina toetamiseks loodud fondi tegevuse finantseerimiseks, seda ei anta mitte lihtsalt niimoodi lahtiselt investeerimispangale, vaid toodi see mõte sinna sisse.Mis

laene, millele garantii antakse. See on juba selle garantiilepingu, millele Riigikogu kas annab võimaluse või mitte,

Aitäh! Ma viibisin ka sellel 14. detsembri koosolekul. Lõpuni küll ei jaksanud kuulata seal seda teie argumentatsiooni, et põhiseaduse kaitsmiseks tuleb põhiseadust agaralt rikkuda. Aga mul tekkis küsimus selle kohta, et seal te niimoodi ühe käeviipega pühkisite kõik EKRE fraktsiooni muudatusettepanekud laualt maha ja siis esmaspäevaks avastasite, et

kui sa täpsustad, et raha tohib kasutada kitsamal eesmärgil kui ükskõik kuhu. See ongi kitsendus. Seda kitsendust tohtis teha, ehkki te enne tegite meile puust ja punaseks, et kitsendusi üldse ei tohi teha. Aga vaat seda kitsendust tohtis teha, koalitsioonil oli seda vaja, sest valitsus oli olnud käpardlik. Aga teisi kitsendusi ei tohtinud teha, neid, mis tulid pahalt opositsioonilt. Kas te saate aru, et see jutt, et kitsendada ei tohi, on faktiliselt ja sisuliselt vale? Ma saan aru, et küsimus on lõppenud. Aitäh! Osutan veel kord sellele, et komisjon tegi täpsustuse ja parandas eelnõu. Seda juhtub Riigikogu komisjonides sageli, et sõnastust parandatakse, mingi element, mis on jäänud eelnõusse sisse panemata, tõstetakse seletuskirjast sinna. Teie muudatusettepanekud olid selgelt kitsendavad, samas kui komisjoni muudatusettepanek oli täpsustav.

et meie soovisime oma muudatusettepanekutega hakata laenutingimusi mõjutama. Tegelikkuses käisid meie muudatusettepanekud riigigarantii andmise kohta. Ma julgen jääda eriarvamusele ja öelda, et kui me riigina ütleme, et me garanteerime tõesti ainult neid

Selle otsuse eelnõuga otsustab Riigikogu, kas anda garantii või mitte. Ta otsustab garantiilepingu üle. Garantiilepingud on asjaosalistel läbi arutatud. Garantiilepingu tingimuste kohaselt on antav riigigarantii professionaalne maksegarantii, mis antakse tingimusteta ehk riigil puudub võimalus kitsendada, [mille kohta] me seda anname. See on tagasivõtmatu ning realiseeritav. Nii et garantiileping, kui me otsustame sellega ühineda, ei võimalda garantii andjal selle ulatust ühepoolselt kitsamalt piiritleda.

et riik ei saa piiranguid seada, aga ometi käis arutelust läbi ka see, et Reformierakonna poolt täpsustav piirang seati. Ma tahtsingi küsida, kas on nii, et kui riik ei saa, siis Reformierakond saab, või kui riik ei saa, siis saavad nii Reformierakond kui ka sotsid ja Eesti 200. Kuidas see praegune käsitlus koalitsioonis on? Aitäh, lugupeetud küsija! Ühelgi fraktsiooni liikmel ega fraktsioonil ei ole ühtegi eelist. Avan läbirääkimised. Rain Epler, palun!

austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Alustan võib-olla liiga bravuurikalt, eks pärast ole näha, kuidas läks. Aga ma algatuseks tahan öelda, et minu arvates kõnemees ja vähemasti enda sõnul ka riigimees Reinsalu jooksis küll täna lati alt läbi eelmise eelnõu [arutelul] olnud sõnavõtus. Ta oma kõnega näitas, et Isamaa peab loosungeid olulisemaks kui asjade sisu. Ta ütles, et seda paketti, niinimetatud Ukraina eelnõusid, tuleb toetada, sest need eelnõud on olulised. Meie fraktsiooni lähenemine on see, et Ukrainat tuleb toetada ja sellepärast tulebki teha selliseid otsuseid, mis seda eesmärki täidavad.Nüüd ma jõuan nii selle praeguse eelnõu kui ka selle niinimetatud eelnõude paketi juurde. Me pakkusime täitsa sisulist kompromissi ja ütlesime, et toetame intresside tasumist, sest see on reaalne, päris raha, mis aitab Ukrainat ja vähendab nende kulusid. Me toetame ka seaduseelnõu, millega pikendatakse ettevõtete tulumaksuvabastust Ukraina toetuseks tehtud annetuste puhul. Aga me ütlesime, et ärme liigu

Huvitav aspekt selle juures on, et näiteks meie naabrid Soome ja Rootsi, aga ka Saksamaa ei osale selles fondis ei garantii ega rahaga.

mis on täiesti klassikaline riskikapitaliinvesteeringuid tegev fond, kes ise ütleb, et tema eesmärk ongi investeerida tehnoloogiaettevõtetesse ja et nad tegutsevad Ukrainas ja Moldovas. On väga küsitav ja eriti ajal, kui ka meie enda riigi rahaline seis on raske, kas Eesti peaks kohustuse võtmise teel osalema selliste riskikapitaliinvesteeringute

Me isegi esimese lugemise ajal ütlesime, et riigieelarve ongi valikute koht, ja kui me siin nüüd kapitali ei suurenda, siis meil on raha näiteks nendesamade Ukraina intresside maksmiseks. Taas on siia pandud, eks ole, Ukraina toetamise silt. Selle arengupanga enda juht ütleb, et tegemist on ajaloolise kapitalisuurendusega,

mis puudutavad Euroopa sotsiaalset olukorda ja kaasamist, ning teha seda pühendunud ja paindlikul moel. Siin

See on, ma ütleksin, mõnes mõttes isegi Ukraina-vastane. Me oleme siin palju rääkinud sellest, et kui tõepoolest

raha mõistliku kasutamise eesmärgil, aga ka sellel eesmärgil, et tõepoolest teha Ukraina toetuseks asju, mis Ukrainat ka päriselt toetavad, oleks võinud edasi minna selle meie kompromissipakkumisega. Paraku jõudis koalitsioon selleni, et nad hakkasid tõlgendama presidendi sõnu, et katsuge ise Riigikogus välja mõelda, kuidas te edasi lähete, ja siis mõeldigi välja, et läheme edasi niimoodi, et ärme seadust enam täida.

Lugupeetud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud kolleegid! Alustan tsitaadiga: "Eesti majandusliku õitsengu, aga võib-olla ka omariikluse saatus oleneb palju Ukraina edust sõjas Venemaaga. Ukraina ebaedu korral ei too ükski terve mõistusega rahvusvaheline investor oma vara Eestisse ja aastate möödudes võib ka meie riigikeeleks saada vene keel." Nii arvas Gunnar Kobin hiljuti oma artiklis. Samamoodi arvavad väga paljud inimesed Eestis, ma julgen öelda, et nii arvab enamus. Kui Venemaa võidab Ukrainas, saavutab ta teatud võidu ka Euroopas ja maailmas, sest putinistid saavad kinnituse oma usule, et lääs on nõrk, ja seega võib jätkata väljapressimist, ähvardamist, ründamist, sõdimist. Venemaa ja tema satelliitide silmis on lääs nõrk. Nende arvates on tugevus üksnes rusikates ja jõus, kompromissid ja kokkulepped on nõrkuse märk ning need tuleb esimesel võimalusel See on barbaarse maailmavaate essents. See ei ole mingi tsivilisatsioon. See on kurjuse maailm. Sellest tuleneb aga see, et nende korralekutsumiseks ja enesekehtestamiseks tuleb ka läänel näidata ühtset rusikat. Ukraina puhul tähendab see piisavat tuge sõjapidamiseks. See tähendab relvaabi, laskemoona, väljaõpet. Aga abi ka selleks, et ühiskond peaks vastu. See tähendab vajaduse korral tsiviiltaristu taastamist, varjendite ehitamist, ühiskonna toimimise toetamist, finantsilist tuge. tuge. Ma tuletan meelde, et märkimisväärne osa Ukrainast on anastatud. Sealt ei laeku maksutulusid, paljudes piirkondades pole võimalik majandustegevus – mitte mingisugune –, kuid riik peab toimima. Ka sõjas olev riik. Eesti oli üks esimesi, kes Ukrainale appi tõttas. Seda juba enne Venemaa täiemahulist rünnakut. Me oleme väga palju teinud, tõesti palju, aga meil on ka väga palju kaotada. Me oleme väga erinevatel viisidel aidanud. Aidanud on riik, ettevõtted, omavalitsused, inimesed, ning seda olenemata erakondlikust eelistusest ja rahvusest. Me teame, et kui Ukraina ebaõnnestub, siis ei saa välistada, et meie oleme järgmised või ülejärgmised. Jah, NATO on oluline, liitlased on olulised, aga kui su kõrval elab hull diktaator, siis sa ei saa eeldada, et seal [riigis] tehakse ratsionaalseid otsuseid. Me oleme palju teinud. Me oleme andnud relvi ja laskemoona. Me oleme teinud seda viisil, et oleme säilitanud oma kaitsevõime. Tegelikult on see isegi paranenud,

Ehk valik oleks olnud need kas lihtsalt hävitada või anda ukrainlastele, kes neid sihtotstarbeliselt kasutasid. Me võtsime vastu põgenikke, samamoodi nagu näiteks 1944 võttis eestlasi vastu Rootsi või hiljem Inimesed põgenevad hirmu tõttu ja tihtipeale on alguses paanika suur. Me teame, et väga paljud põgenikud ka Eestist on naasnud Ukrainasse. Kurb on see, et on inimesi, kes ütlevad, et ukrainlased ei ole ukrainlased, et nad on slaavlased, venekeelsed slaavlased. See on keele [mõttes] korrektne väide. Aga slaavlasi on hästi palju: tšehhid, poolakad ja nii edasi. Ukrainlaste venekeelsusel, vähemalt suurel osal sellest, on oma põhjused. See, et eestlased määravad rahvust keele järgi, ei tähenda, et seda teevad ilmtingimata ka teised rahvad. Või julgeb keegi väita, et iirlased, kes räägivad inglise keelt, ei ole iirlased? Selle loogika järgi ei tohiks Iiri Vabariiki ollagi. Meil on siin räägitud sellest, et me peame aitama ukrainlasi rohkem Ukrainas ja võib-olla mitte nii palju Eestis. See on teatud mõttes ka õige. Nüüd, kui me olemegi seda hakanud tegema erinevate finantsinstrumentidega, garantiide andmisega, intressimaksete tasumisega, et Ukraina riik saaks toimida, siis see enam ühele seltskonnale ei kõlba. Meile räägitakse, et ükski asi ei kõlba, aga meile ei öelda, mis siis sobib. Sõjaline abi ei sobi, põgenike aitamine ei sobi, ukrainlaste aitamine Ukrainas ei kõlba. Meile öeldakse, et teeme enne Eesti korda. Selle üle, milline see korras Eesti on, võime me muidugi diskuteerida, meil on sellest erinevad arusaamad. Aga ma julgen küll ka seda väita, et enamus Eesti inimesi [avaldas] sel aastal arusaama, et Eesti kordategemise kõige esimene element on see, et me peame tagama oma julgeoleku ja seda Ukraina kaudu. Me oleme täna kuulnud erinevaid põhjendusi ja kummalisi väiteid, ka väikseid eksitusi. Meil on neli eelnõu, üks nendest on jäänud seisma. Ma loodan, et see kolmas saab täna toe.

enamus on valmis Ukrainat aitama. Venemaa huvides on see, et Ukraina ebaõnnestuks. Venemaa huvides on see, et lääs loobuks Ukraina toetamisest ükskõik millisel viisil, sõjaliselt või rahaliselt. Rääkides sellest, et teeme kõigepealt Eesti korda, öeldakse tegelikult, et lõpetame Ukraina aitamise. Sõnad ja teod ei käi selles jutus üldse kokku. Aga kui on selline olukord, siis tuleb vaadata tegusid. kuidas me vaatasime Nõukogude-aegset riiki, kus räägiti rahust, rahvaste sõprusest ja muust, demokraatiast ja vabadusest, mida tegelikult ei olnud. Nii et ma loodan, et Riigikogu enamus siiski toetab Ukraina abistamist ja toetamist väga erinevatel viisidel ja et meil jätkub energiat teha seda ka tulevikus. Need,

esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Ka antud ettepanek ei kuulu hääletamisele. Muudatusettepaneku nr 5

on juhtivkomisjoni ettepanek viia läbi eelnõu 336 lõpphääletus. Alustame lõpphääletuse ettevalmistamist.

Tulemusega poolt 68, vastu 9, erapooletuid ei ole, on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Riigigarantii andmine Euroopa Investeerimispangale Ukraina ülesehitamise toetamiseks" eelnõu 336 otsusena vastu võetud.

Aitäh, austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Isamaa saadikurühma nimel tutvustan Riigikogu otsuse eelnõu. Hea meel on rõhutada, et just saadikurühma nimel. Meil millegipärast kodukord sätestab, et meil on fraktsioonid, selline võõrsõna. Saadikurühm on minu arvates väga hea eestikeelne nimetus.

Jah! Me võiksime ka seda praktikat muuta, et Riigikogu esimeest siin saalis spiikriks nimetatakse. Meil ei ole sellist ametimeest, meil on Riigikogu esimees või juhataja või aseesimees,

koalitsioonisaadikud mitte ei ole ühendanud ainult täitevvõimu ja parlamentaarse, seadusandliku võimu ning parlamentaarse arutelu siin mitmete päevakorrapunktide puhul sisuliselt välistanud, tegelikult seda parlamendi töö puhul üldse, see puudutab ka nii kodukorra kinnitamist kui ka tööd komisjonides, aga nagu selgub, rahanduskomisjon on otsustanud, et nad asuvad kohtuvõimu asemele ja otsustavad, mis on põhiseadusega kooskõlas ja mis mitte. millised muudatusettepanekud nende arvates on põhiseadusega kooskõlas, millised ei ole. Nii et meil on lausa juba täitevvõim, seadusandlik võim ja kohtuvõim ühendatud üheks löögirusikaks, mida juhib peaminister. Aga algatatav eelnõu just nimelt peaministrit puudutabki. See on väga tõsine teema, see on tegelikult ka julgeolekuteema, see on küsimus Eesti ühiskonna usaldusest valitsuse ja ka parlamendi töö vastu. Isamaa saadikurühm on algatanud Riigikogu otsuse "Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine peaministri abikaasa osalusega äriühingu Venemaaga seotud äritegevuse asjaolude uurimiseks" Seda me teeme Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 20 alusel. Me näeme ette, et sellesse moodustatavasse komisjoni peaks kuuluma igast fraktsioonist üks esindaja, igast saadikurühmast üks esindaja, vastavalt saadikurühma enda ettepanekule. Komisjoni ülesanne on esiteks välja selgitada, kas peaminister teadis, et tema abikaasa osalusega äriühing teostab Venemaaga seotud äritegevust, kas see äritegevus on lõpetatud ning millal, millistel asjaoludel ja kelle poolt tehti otsus see äritegevus lõpetada, juhul kui see nii on. Teiseks, välja selgitada, millistel asjaoludel ja tingimustel on peaminister andnud oma abikaasa osalusega äriühingule laenusid ja kas laenatud raha on kasutatud Venemaaga seotud äritegevuse finantseerimiseks. Kolmandaks, välja selgitada, milliseid intresse on peaminister oma abikaasa osalusega äriühingutele antud abikaasa osalusega äriühingutele antud laenudelt saanud ja kas need intressid on olnud kooskõlas tavapäraste turutingimustega. Neljandaks, välja selgitada, millist äri on peaministri abikaasa osalusega äriühingud Venemaal ajanud ja kas selline äritegevus on alates Venemaa vastu sanktsioonide kehtestamisest olnud vastuolus nende sanktsioonide sisu ja eesmärkidega. Viiendaks, välja selgitada, milliseid erilubasid ja millistel asjaoludel on peaministri abikaasa osalusega äriühingutele antud Venemaaga seotud äritegevuseks

ning kas nad informeerisid peaministrit või teisi kõrgeid riigiametnikke sellisest äritegevusest ja sellega kaasnevatest riskidest ja ohtudest. Seitsmendaks, kas peaministri suhtes on seaduse nõuete kohaselt tehtud julgeolekukontrolle ja millised on olnud nende julgeolekukontrollide tulemused, juhul kui neid on tehtud? kas peaminister on andnud laene ka teistele äriühingutele ja isikutele ning kas ta on kõiki laene ja muid tehinguid seaduse kohaselt deklareerinud? Üheksandaks, esitada ettepanekuid õigusaktide ja vajaduse korral ka halduspraktika muutmiseks tulevikus, et vältida sarnaseid Eesti usaldusväärsust rikkuvaid juhtumeid.

komisjoni arvates võiks olla jõukohane ja kõige mõistlikum tähtaeg selle komisjoni tööst kokkuvõtete tegemiseks. Aga selle komisjoni moodustamise vajadus on täna veelgi suurem kui siis, kui me selle eelnõu algatasime. Nii selle

moodustamise eelnõu algatamist on ju täiendavaid küsimusi järjest juurde tekkinud, aga vastuseid me juurde saanud ei ole. Tänaseks teame ka erinevatest komisjonidest, et inimesed ei ole soovinud neisse komisjonidesse tulla selgitusi ja aru andma. Korruptsioonikomisjonil on raskusi teatud informatsiooni kättesaamisega, mis puudutab peaministri Vene ärisid. Aga uurimiskomisjoni erinevus tavapärastest

alatisest komisjonist, kuhu kutsutud inimene võib tulla, aga võib ka tulemata jätta ja mingisugust otsest kohustust tal sinna tulla ei ole ja sanktsioone rakendada ka ei saa. Aga uurimiskomisjon sellist õigust omab ja seetõttu on [tema töö] kindlasti mõjukam, efektiivsem ja tulemuslikum. Komisjon kergendab ka peaministri tööd. Tegelikult on see peaministri enda huvides päris mitmest aspektist tulenevalt. Kõigepealt, peaminister ei pea siis loksuma erinevate komisjonide vahel. Me teame, et rahanduskomisjon on huvi tundnud ja kutsub välja, eks ole, riigieelarve kontrolli komisjon kutsub välja, korruptsioonikomisjon uurib,

paraku kõikidesse komisjonidesse. Nii et see on ajakasutuse, töö efektiivsuse ja parlamendi töö efektiivsuse tõstmise seisukohalt oluline. Teine aspekt on see, et see võimaldab hajutada kahtlusi. Kui komisjon jõuab lõpptulemusena järeldusele, et ei, mingit ebaseaduslikku tegevust pole olnud, mingit ebaeetilist tegevust pole olnud, kõik on väga korrektne, nii nagu peaminister ise väidab, siis see ju

komisjoni moodustamine praegu asjakohane ja me ei peaks seda ära unustama. Tulevad uued mured ja probleemid peale, tegeleme siin maksude, eelarvete ja paljude muude küsimustega ja julgeolekuküsimused võivad jääda täiesti unarusse. Ei-ei, see on väga aktuaalne küsimus.

Niisugused kahtlased ärid Venemaaga, mille kohta on ajakirjanduses küsimusi tõstatatud, on jätkuvalt Eesti julgeoleku küsimus ja seda nii kõrgel tasemel kui peaministri perekond. Nii et see ei ole aegunud küsimus. Kui mõni Riigikogu liige arvab, et me oleme nendel teemadel siin juba rääkinud, üks või teine eelnõu on maha hääletatud ja sellega on ka see teema ja selle aktuaalsus kadunud, siis ei Nii et ma kutsun Riigikogu liikmeid üles vastutustundlikult seda eelnõu menetlema, jätma kõrvale koalitsiooni ja opositsiooni rindejoone. Julgeolekuküsimused on olnud koalitsiooni ja opositsiooni ülesed küsimused, mitte küll täielikult, aga suurel määral siiski, see valdkond on olnud nii-öelda poliitiliste vastasseisude ülene. Ma väga loodan, et me suudame seda ettepanekut sellisel kujul ka menetleda ja et me ei muutu lihtsalt mugavusparlamendiks, kus me sellest võib-olla natukene ebamugavast küsimusest püüame mööda minna.

või idealismist või millest iganes, aga me siiski loodame, et juhul, kui sünnib ime ja see komisjon peaks moodustatama, siis tõesti on võimalik rohkem teada saada just sel teel, et me saame tuua

Ma arvan, et ka sellele protsessile aitaks see komisjon uurimiskomisjonina kaasa, kui me selle moodustame. Nii et ma siiski arvan, et sellest oleks abi, kui selline komisjon moodustatakse, ka seni [vastamata] jäänud küsimustele vastuse saamise seisukohalt. Riina Riina Solman, palun! Aitäh, lugupeetud Riigikogu aseesimees! Austatud Isamaa fraktsiooni, saadikurühma juht! Minu küsimus puudutab meediakajastust. Nimelt loen ma ERR‑i uudisest, et Eesti Päevalehele on kirjutanud arvamusloo psühhiaater ja kunagine filosoofiaõppejõud Valdar Parve. Ta analüüsis, kust võis tulla Kaja Kallase raha, mille ta laenas oma mehele Arvo Hallikule, ja nimetas seal võimalusena ka seda, et Arvo Hallik on variosanik Kaja Kallasega seotud firmas. Selle peale sai ta nõudekirja, maksis raha ära ja palus vabandust, kuna ta ei julgenud võimuperekonnaga vastuollu minna. Seda kutsuvad ajakirjanikud SLAPP-iks ehk vaigistuskaebuseks: palgatakse tuntud advokaat, et vaigistada kriitikut. Mida teie arvate, kas

Aitäh küsimuse eest! Igasugune heategevus, eriti enne jõule, on minu arvates väga tänuväärne. Nii et kui meil on võimalus aidata inimesi, kes on kannatanud

aktsiooniga on valmis ühinema või seda eest vedama, siis mina pean seda igati kohaseks. Aga see ei ole nüüd küll selle eelnõu sisuga seotud. See ei ole otseselt selle eelnõuga seotud, aga ma arvan, et enne jõule, miks mitte, väga hea mõte.

Samal arvamusel on ju ka Vabariigi President, kes jättis välja kuulutamata ühe seaduse, selgelt väljendades oma seisukohta, et liiga sage seaduseelnõude on põhiseadusega vastuolus. Eks me nüüd näeme. Parlamendikoalitsiooni enamus jäi endale kindlaks. Presidendil on nüüd otsustamise koht, kas ta sellele väljapressimisele allub ja kuulutab eelnõu välja või läheb Riigikohtusse. Kuigi ma möönan, et ka Riigikohus saab olema sel juhul väga keerulises seisus, sest lõpuks see eelnõu, mis vastu võeti, ei olnudki ju usaldus[küsimusega] seotud.

Need kaks Riigikohtu otsust, mis puudutasid Riigikogu kodu‑ ja töökorda ja obstruktsiooni siin Riigikogus,

et parlamendi sujuva töö huvides võib vaadata mööda seadustest, võib vaadata mööda põhiseadusest – oluline on, et parlament töötaks. Kui komisjon leiab, et üks või teine seadus või muudatusettepanek ei ole põhiseadusega kooskõlas, siis nemad hääletavad, et see ei olegi põhiseadusega kooskõlas, asuvad Riigikohtu asemele, asuvad lihtsalt kohtuvõimu asemele Eesti Vabariigis.

praegune valitsus praeguse peaministri juhtimisel otsustanud siduda usaldus[küsimusega] ja saatnud need siia nagu konveieril, siis see ei ole enam parlamentarism, mis meil Eesti Vabariigis toimub.

vähemalt näitaks üles tahet, et me korraldame parlamendi tööd kooskõlas kodu‑ ja töökorraga ja kooskõlas põhiseadusega.

Minu arvates ei ole see korrektne, see näitab üleolevat suhtumist ja mitte head tahet teha koostööd. Nii et vastus on jah. Valitsuskoalitsioon ja valitsus eesotsas peaministriga töötab praegu parlamentarismile vastu.

Tõepoolest, põhiseaduskomisjon arutas seda petitsiooni või algatust, mis nõudis Kaja Kallase tagasiastumist peaministri ametikohalt. Põhiseaduskomisjon hääletas koalitsiooni häältega selle maha ja sinna see arutelu jäi. Nüüd on siis uus algatus, kus on isegi mõni tuhat allkirja rohkem. Küllap ka see jõuab ühel hetkel põhiseaduskomisjoni ja karta võib, et sellega käitutakse analoogselt ehk midagi enamat ei juhtu.Aga see ilmestab lihtsalt seda tegevuste jada, mida praegune valitsus on viljelenud. Ta ignoreerib ühiskonna erinevaid sihtrühmasid ja väldib dialoogi

ebanormaalselt lühikesed kooskõlastusajad, kui üldse antakse mingisuguseid kooskõlastusaegasid ja kui üldse kuulatakse ära ühte või teist osapoolt. Või tuletame meelde mõnda eelnõu, kus kooskõlastustabelis on kirjas, et valitsus langetab enne otsuse ja pärast otsuse langetamist

külma kõhuga niisugustesse asjadesse suhtutakse. Mina arvan, et see väljendab lihtsalt praeguse valitsuse suhtumist nendesse probleemidesse ja sihtrühmadesse. Lihtsam ja kergem on vältida dialoogi erinevate sihtrühmadega. Riina

Aitäh! No see eelnõu puudutab konkreetselt ikkagi peaministri perekonna Vene-suunalist äri. Me tahame selle kohta täiendavat informatsiooni. Me teame, milline on ühiskonna hoiak ja arvamus

näitab, et me avatult tahame tegeleda keeruliste küsimustega ja et parlament teostab ka sisulist ja tegelikku järelevalvet täitevvõimu üle, mis on parlamendi üks kõige olulisemaid ülesandeid, kõige olulisemaid ülesandeid, ning et selle komisjoni raames me suudame need ülesanded täita ja eesmärgid ellu viia. Aga kui see ei peaks õnnestuma, siis kogu selle poliitilise vastasseisu lahenduseks saab ikkagi olema poliitiline suhtlemine ja läbirääkimised

See, et me otsime siin mingisuguseid juriidilisi nüansse, ühelt poolt rakendame obstruktsiooni ja teiselt poolt püüame põhiseadust ning kodu‑ ja töökorda eirates sellest mööda minna, leida juriidilisi lahendusi ja võtta jõuga erinevaid seadusi vastu, ei vii tegelikult soovitud tulemuseni, juhul kui on tegemist sellise poliitilise vastasseisuga. See eeldab läbirääkimiste laua taha istumist, mida me oleme korduvalt soovinud. Isamaa on teinud korduvalt ettepaneku peaministrile ja teistele erakonnaesimeestele, et me saaksime kokku. Kaheksa kuud on möödunud koalitsioonilepingu sõlmimisest ja selle poliitika elluviimise [algusest].

See on parlamentaarse väitluse ja debati normaalne osa. See on täiesti normaalne. Vaatame meie demokraatlikke naaberriike. Seal istutakse nädalate ja kuude viisi, räägitakse läbi. Peaminister võiks õppida ka ülemkogust ja ministrite nõukogust Euroopa Liidus. Seal istutakse ka ööd ja päevad ümber laua, otsitakse konsensust isegi siis, kui 26‑st või 27 liikmesriigist vaid on teistsugusel arvamusel. Selle ühega räägitakse läbi konsensuse otsimise nimel kuude kaupa, riigijuhid ja riigipead tulevad kokku, nad ei pea liigseks seda teha. Aga meile öeldakse, et aga kui ühe ühe või teise opositsioonierakonna liige on ajalehes midagi öelnud, siis ei olegi enam üldse vajadust läbirääkimiste laua taha istuda, et me oleme ühe korra kaheksa kuu jooksul juba kokku saanud, rohkem ei olegi meil millestki rääkida.

Riigikogu juhatuse liikmed tõlgendavad, et võibki laiemalt tõlgendada. Aga tõlgendame siis laiemalt ja käsitleme nii, et parlamentaarne demokraatia haarab endasse ka läbirääkimisi, poliitilisi läbirääkimisi koalitsiooni ja opositsiooni vahel. Vaat see ei mahu kuidagi kodu‑ ja töökorra raamidesse ega põhiseaduse raamidesse, vaat selline läbirääkimine ei mahu! Kodu‑ ja töökorrast möödavaatamine, seadus[eelnõude] mittesaatmine suurde saali, muudatusettepanekute põhiseadusvastaseks kuulutamine, kõik see mahub parlamentarismi raamide sisse, aga läbirääkimised mandaadi saanud erakondade ja poliitikute vahel, vaat see enam parlamentaarsesse kultuuri ja parlamentaarsesse demokraatiasse ei mahu – minu arvates on see täiesti äraspidine. Kert

Aga Kaja Kallase perekonna Vene äri suhtes prokuratuur ei kuule ega näe midagi. Kas teil on informatsiooni, miks prokuratuur seda teemat ei taha, ütleme, arutada ja õigusriigile kohaselt käituda,

Eks mul ole samad küsimused tekkinud. Ma arvan, et uurimiskomisjoni üks rolle ju ongi täitevvõimuasutuste üle järelevalve teostamine. See on ka üks eesmärke. Võib-olla me saame selle komisjoni töö käigus rohkem selgust ja teie küsimusele ka vastuse. Lõppude lõpuks on uurimiskomisjonil ka lõppraportit koostades võimalus esitada oma ettepanekuid uurimisasutustele. See võimalus on sellel komisjonil kindlasti olemas, nii et ma arvan, et see aitab kaasa selguse saamisele. Aga mul mingit täiendavat informatsiooni küll ei ole.

korruptsioonikomisjonis ja avalikult rääkinud, et need vahendid, mida ta laenas oma abikaasale, pärinevad sellest ajast, kui ta oli väga andekas ja hea advokaat. Seda ei ole kahjuks võimalik enam kellelgi tuvastada. Neid tuludeklaratsioone ei soostunud peaminister ise meile korruptsioonikomisjoni saatma ja

või.Aga veel korra sellest uurimiskomisjonist ja ärist. Eestis on sanktsioneeritud need kaubad, nii need pudelikesed kui ka metall-lehed, ja siis tuli välja, et see ettevõte hakkas tegelema mingi poolfabrikaadiga. Kas on teada, mis kaupa see ettevõte siis Venemaale viis?

kollektiivse hinnangu, kuna ma esindan siin algatajaid ja ka meie usalduskrediit peaministri suhtes on otsas. Viimased arvamusküsitlused ju näitavad, et üle 70% – üle 70%! – Eesti inimestest arvavad, et peaminister on kaotanud usalduse ja peaks tagasi astuma. Nii et see ei ole mingisugune opositsiooni jonniajamine või politikaanlus, vaid me näeme, et pärast valimisi, kõigi nende faktide ilmsikstulekut ja selle poliitika elluviimise algust, mida praegune koalitsioon on ellu viima hakanud, on avalik arvamus ja hoiak muutunud. See on ka julgeolekuküsimus. Nagu Nagu uurimistulemused näitavad, sellel sajandil ei ole valitsuskoalitsioonil, mitte ühelgi valitsuskoalitsioonil, kes on olnud Eestis sellel sajandil võimul, olnud nii madalat rahva toetust. Seda praeguses julgeolekupoliitilises olukorras, mis Euroopas on, muudest kriisidest rääkimata. Ja kõige nõrgem, kõige nõrgem usaldus! See on ka osa julgeolekuküsimusest. Nüüd see peaministri laen. laen. Peaminister on kogu aeg öelnud, et tema ei tea oma abikaasa äridest mitte midagi ja see laen on ka tema isiklik asi. No vaat ei ole isiklik asi, kui ta annab laenu ärile, mida [aetakse] sõja ajal Venemaal, ja on seatud kahtluse alla, et see võib olla vastuolus sanktsioonidega. Neile küsimustele ja kahtlustustele ei ole me saanud korrektseid vastuseid. Siis ei ole see sugugi isiklik asi. Peaminister andis laenu, nagu me teame, juriidilisele isikule. Mina ei tea, et ta oleks abielus juriidilise isikuga. Nii et ei ole see sugugi nii isiklik asi, et selle vastu ei peaks tundma huvi ei korruptsioonikomisjon ega vastav uurimiskomisjon. Nüüd see, mis puudutab seda toodangut.

aetakse äri edasi – nii me oleme aru saanud kõikidest kättesaadud dokumentidest ja aruannetest, nii palju, kui see on võimalik olnud –, see toodang on moondunud millekski taoliseks, mis justkui sanktsioonide alla ei lähe. Aga see on hea küsimus, minu arvates on see üks nendest küsimustest, mida see mida see uurimiskomisjon uurima peaks ja millele me peaksime vastuse saama. See on toodud siin lausa eraldi punktina välja. Mina täna ei oska vastata teie küsimusele, aga ma loodan, et uurimiskomisjon teeb selle selgeks ja siis me saame ka sellele küsimusele vastuse. Anti

on raske ette kujutada.Aga küsimus seondub rahvusvahelise mainega. Me olime kunagi eestkõnelejad, aga praegu jätame äärmiselt variserliku mulje, kui me seda asja edasi ei uuri, me jätame saamatu väikeriigi mulje, kes ei võta neid asju tõsiselt. Ma ei tea, kuskil Albaanias võib-olla käivad asjad niimoodi. Aitäh! Me ei tohiks oma menetluse käigus Albaaniat kuidagi solvata. Ma olen teiega nõus, et me ei tohi muutuda mugavusparlamendiks. Kui me uurime kõrgete riigiametnike, kuni peaministrini välja, tegevust ja kahtlustusi, mida on ju ajakirjanduses välja toodud, mida ei ole kuri opositsioon ise välja mõelnud, see näitab meie läbipaistvust, avatust ja usaldus[väärsust] nii siseriiklikult, oma kodanike jaoks, kui ka rahvusvahelises suhtlemises.Eesti on väike riik, kelle kõige suurem relv rahvusvahelises suhtlemises on

ja rahvusvaheline õigus, reeglitest kinnipidamine, sanktsioonidest kinnipidamine – see on Eesti relv rahvusvahelises suhtlemises. Sellest [tuleneb] osaliselt ka Eesti edu. Tuletame meelde, et iseseisvuse taastamisest alates me oleme olnud usaldusväärne, avatud, lääne demokraatiale orienteeritud riik. Kui me nüüd saame endale suletud, varjatud, korruptsiooniküsimustega mittetegeleva riigi kuvandi, siis see kindlasti meie usaldusväärsust nii siseriiklikult kui ka rahvusvahelises suhtlemises vähendab. Kahetsusväärselt oleme juba oma maines kindlasti oluliselt kaotanud. Aga ma veel kord rõhutan: minu arvates on ka peaministri huvides see, et see komisjon moodustataks ja see komisjon selgitaks nii palju kui võimalik välja

juhataja! Lugupeetud ettekandja! Viimase lausega te tegelikult vastasite minu küsimusele, aga ma kordan üle. Kui see idavedude skandaal puhkes, siis Kaja Kallas ütles, et Stark Logistics teeb viimaseid vedusid, kuni septembrikuuks on partner

"Aitäh! Stark Logisticsi asju peate küsima nende käest. Mina ei saa vastata ühegi ettevõtte tegevuse kohta. Ja ma ma võin ka teile eraldi öelda, et tegelikult see absoluutselt peaministri pädevusse ei kuulu. Kas nad veavad või ei vea, võite küsida sealt." Ehk kui

õiguse ausale kohtupidamisele, et kahtlused ei jääks õhku, et süüdistused ei jääks õhku, vaid oleks võimalik läbi viia aus kohtupidamine. Ma arvan, et see on

ka asjasse puutuv isik on ise huvitatud, et selline komisjon moodustataks. See on minu loogika, aga ma ei tea, kas peaminister seda loogikat jagaks või mitte. Ma tema eest vastamisel

kommentaare ja selgitusi saada, aga see selleks. Mis puudutab riigisaladuse luba ja muid küsimusi seoses peaministriga, siis ka meie fraktsioon, meie saadikurühm, on on kohtunud mitmete uurimisasutuste esindajatega ja püüdnud selles teemas selgust saada. Meil on jäänud küsimusi õhku. Ega me ei ole saanud kõikidele küsimustele vastuseid, ütlen kohe. Me ei ole saanud kõikidele küsimustele ammendavaid vastuseid, meil on tekkinud veel rida küsimusi. Jah,

See on selles mõttes oluline, et mitme teise aspekti pealt on tõstatatud küsimus, et ilmselt vajavad ka õigusaktid muutmist. Tänane õigusruum ei ole piisavalt üheselt mõistetav, liiga suur ruum jääb tõlgendavale halduspraktikale, mis puudutab riigisaladuse luba, eriti selle pikendamist, et milline siis see menetlus peaks olema. Nii et ma arvan, et selle

või on see ikkagi riiklik küsimus, see ei ole ainult Kaja Kallase personaalküsimus? Aitäh! Ei, see komisjon kindlasti Kaja Kallase eraelu, mis on tõepoolest eraelu, ja sellega tegelema ei hakka. Ütlen kohe, et see komisjon ei hakka kindlasti asendama erinevaid uurimisorganeid – sellist pädevust sellel komisjonil ei ole – ja ei asu ka kohtuvõimu asemele.

Peab väga selgelt aru andma, et peaministri selline tegevus ei ole tema eraeluline küsimus, mida ei peaks vastavad uurimisorganid või ka see uurimiskomisjon uurima. Alates nendest laenuandmistest, deklareerimistest, kus, me saame aru, on on ka segadust, et kõik seaduses ettenähtud kohustused ei olnud õigel ajal deklareeritud ja nii edasi – need ei ole eraasjad. See tuleneb seadusest, need on täiesti avalikud asjad ja vajavad uurimist. Siin on vaja meil selgust saada ja sellega see uurimiskomisjon peaks tegelema.

teod on teised, ja seda saadab ainult üks häma ja vale. Mis sa arvad, kuivõrd see komisjoni loomine aitaks kaasa meie usaldusväärsuse ja tõsiseltvõetavuse taastamisele? Aitäh!

meie usaldusväärsuse taastamisele. See näitab, et me soovime teostada järelevalvet täitevvõimu üle, mis on meie kohustus, ja [näidata] selgelt, et me ei väldi me ei väldi kõrgete riigiametnike tegevuse üle järelevalve teostamist, mis on parlamendi kohustus ja ülesanne. Minu hinnangul see kindlasti aitab kaasa usaldusväärsuse [taastamisele].

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Põhiseaduskomisjon arutas antud eelnõu 21. novembril. Samasisulist eelnõu arutati ka 14. septembril ning kui eelnõu uuesti päevakorda tuli, siis komisjoni liikmetel selle kohta liiga palju öelda ei olnud. Aitäh!

Aitäh! See komisjoni sõnavõtt jäi kahjuks väga-väga napiks. Ma paluksin, et komisjoni esindaja tooks ikkagi välja komisjonis toimunud diskussiooni

Aitäh! Komisjonis tutvustas eelnõu algataja Helir-Valdor Seeder enda eelnõu ja sellele arutelu ei järgnenud. Tagasilükkamise poolt hääletas koalitsioon ja vastu oli opositsioon. Arvo Aller,

mitmeliikmeline oli seal koalitsiooni esindus ja mitmeliikmeline oli opositsiooni esindus ja kas siis tõesti arutelu ei järgnenud. Kas ka eelnõu esitaja ei soovinud, et arutelu toimuks ja toimuks ka

selle eelnõu kaitseks kõneldes ütles. Palun tutvustage seda mõttekäiku. Te just kuulasite seda ligemale 45 minutit. Eelnõu algataja tutvustas seda nii komisjonis kui ka Riigikogu saalis, ma ei pea asjakohaseks seda uuesti korrata.

Aitäh! Selle ettepaneku poolt hääletasid komisjoni liikmed Terras, Suslov, Allas, Siemann,

Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Läbirääkimisi avada soovitakse. Läbirääkimised on avatud. Ma palun Riigikogu kõnetooli Isamaa fraktsiooni esindaja Urmas Reinsalu. Palun! Aitäh! Eestis on poliitiline usalduskriis ja selle keskmes, epitsentris, tuleb tunnistada, on peaminister oma isikliku kriisiga.

Ma arvan, et jõulunädalal jõuab kohale ka jõulurahu. Kindlasti me oleksime algatajatena eelistanud, et see [arutelu] ei oleks olnud sellel nädalal, vaid siis, kui see oli tegelikult kõige akuutsem perimeeter sündmuste dünaamikas, kui koalitsioon enamushäältega, nagu me mäletame, septembrikuus selle initsiatiivi, mille toona algatas Keskerakond,

selle juhtumi kohta, on osalise iseloomuga. Sellega on see päädinud. Ühiskonna hoiak on paraku olnud jätkuvalt selline, et selle informatsiooni pinnalt,

asjakohasem parlamentaarses riigis oleks, minimaalne hoolsuskohustus oleks see, kui parlamendi menetlustee kaudu püütaks tuvastada tehiolusid.

kus koalitsioonisaadikud on sunnitud hääletama valitsusjuhi isiklikku skandaali puudutava uurimiskomisjoni moodustamise vastu.

See komisjon ei ole kohtuotsus. Komisjon on teabeplatvorm parlamendi mandaadiga tööorganis, et tuvastada asjaolusid. Küsimus jääb õhku. Ma pean tunnistama, et süü presumptsioon lasub tegelikult nendel, kes on olnud seotud selle skandaaliga või vastustavad selle komisjoni moodustamist. Järelikult on veel mingeid tehiolusid, mingeid asjaolusid, mida ei soovita parlamentaarses järelevalves uurida.

majanduslanguse eest ära joosta, Eesti inimeste hukkamõistu eest ära joosta ja selles olukorras ka tõe eest ära joosta.

Austatud eesistuja! Head kolleegid! Riigijuhtimine

Aga paraku me oleme olukorras, kus riigi peaminister on täiesti selgelt väljunud sellest usalduse, läbipaistvuse ja ka sellisena näimise sfäärist, sest kogu tema perekonna Vene äri skandaali

sai. Ei ole imestada, et sellist valitsust, sellist koalitsiooni meie inimesed ja rahvas ei usalda, sest see ei ole ju mitte ainukene vale ja vassimine, mida me oleme kogenud, vaid me näeme selle valitsuse esimesest tööpäevast alates ja oleme näinud veelgi varem, valimistest alates, et ainult valed ja vassimised ongi see, millele kogu nende poliitika on kahjuks tuginenud, olgu see maksupoliitika või ükskõik mis muu. Kahjuks idaskandaali ja Kallase pereäri taustal näeb täpselt samamoodi ebausaldusväärsena, valeliku ja vassimisena välja ka meie välispoliitika. oleme Ukraina suunal olnud väga aktiivsed, oleme erinevatel tasanditel nii rahvusvahelistes organisatsioonides kui ka bilateraalselt väga aktiivselt toetanud Ukrainat, survestanud, ma ütleks, ja soovitanud neil ja kõikidel maailma riikidel toetada selles agressioonisõjas Ukrainat, anda neile abi, nii rahalist kui ka relvastuse näol, ning kehtestada sanktsioone. See on ju ainumõeldav ja kiiduväärne tegevus, aga kas meie tegevus ja meie sõnad on usaldusväärsed, kas neid saab vähegi tõsiselt võtta, kui meie riigi eestkõneleja, peaminister Kaja Kallas ise sellel teemal valetab ja vassib ja tema pere [ajab]

enda riiklikud ärid lõpetanud, müünud Soomes 200‑miljonilise kahjumiga maha oma vagunipargi ja nii edasi ja nii edasi.

säilitada enda ausat nägu, siis me ei saa ega tohi seda juhtumit vaiba alla pühkida. Uurimiskomisjoni loomine on just nimelt üks vahend, millega me saame tõestada, et me ei ole lihtsalt üks mingisugune mingisugune "tüüpiline" Ida-Euroopa riik, kus valitsevad valed ja vassimine ja korruptsioon, vaid me oleme lääneriik, kus kõik toimub ausalt ja läbipaistvalt,

prioripeaministri süüdimõistmist. Vastupidi, sellega me näitame, et me oleme läänelik, aus, läbipaistev Riigikogu, kes seisab Eesti rahvusvahelise maine eest, mis on saanud Kaja Kallase skandaali tõttu väga-väga tõsise löögi osaliseks. See on võimalus tulla sellest august välja, vaadata ausate silmadega enda kolleegidele maailmas otsa ja seista edasi ka Ukraina eest.Kaja

Kui me seda ei saa ära lahendada ükskõik millisel viisil, aga igal juhul seda asja uurides, siis meile jäädaksegi kahtlustavalt otsa vaatama ja meid lihtsalt ei võeta tõsiselt ega usuta. Meie inimesed on saanud sellest ju suurepäraselt aru. Enam kui 70% meie inimestest nõuavad, et Kaja Kallas võtaks poliitilise vastutuse. Kahjuks on kõik need ettepanekud arrogantselt tagasi lükatud, samal ajal kui me näeme, et mujal maailmas on selline asi ju täiesti normaalne.

ärakasutamises aktsiate hankimisel ja nii edasi ja nii edasi. Neid näiteid on väga palju. Aga Eestis me kahjuks seda ei näe. Nüüd, kus olukord on enneolematult keeruline, enneolematult raske ja väga riskialdis, me ei näe seda. Kuigi just nimelt see oleks üks asi, mis aitaks kaasa, kaasa, et meie ühiskonna lõhestatus ei oleks nii suur ja saaks üleval ja all olevaid inimesi ehk siis valitsust ja tavainimesi ühendada.

panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 307 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

poolt 51, vastu 26, erapooletuid ei ole, leidis ettepanek toetust. See tähendab, et eelnõu 307 on esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja.

Saalis palun vaikust, saalis on lärm. Palun!

Ma palun kolmandat korda: kas saab saalis vaikust? On väga suur lärm. On kaks võimalust. Kui on vaja seda juttu edasi ajada, siis me võime teha vaheaja.

Ei saa eitada, et on tunduvalt lihtsam kõnet pidada, kui saalis on vaikus, tõepoolest.Me arutame või ma tutvustan täna rahvahääletuse seaduse muutmise seaduse eelnõu, mis sai esitatud selle aasta maikuus

Rahvusvahelise demokraatia ja valimisabi instituudi andmetel kasutatakse Euroopa riikidest elektroonilist hääletust ehk e‑hääletust Albaanias, Belgias, Bulgaarias, Prantsusmaal ja Venemaal. Varem on mingis vormis e‑hääletust kasutatud, kuid sellest on loobutud, Hollandis, Iirimaal, Norras, Rumeenias, Saksamaal, Soomes ja Šveitsis. Suurem osa Euroopa riikidest pole aga e‑hääletust kunagi kasutanud, küll aga on mitmes riigis uuritud võimalusi, mis garanteeriksid e‑hääletuse puhul selle salajasuse ja vaadeldavuse. E-hääletust kasutatakse mitme meetodiga. Üldreeglina on teistes riikides tegemist statsionaarsete hääletuspunktidega, kuhu tuleb füüsiliselt kohale minna ning kus hääletamise salajasus on tagatud. E‑hääletuse veebipõhist süsteemi ehk internetihääletust kõigile valijatele pakub Euroopa riikidest vaid üks riik, Eesti. Eesti Eesti Vabariigi põhiseaduse § 60 sätestab, et Riigikogu valimised on üldised, ühetaolised ja otsesed ning hääletamine on salajane. Samadest põhimõtetest tuleb lähtuda ka rahvahääletuste läbiviimisel. Rahvahääletuse seaduse § 2 sätestab, et rahvahääletus on vaba, üldine, ühetaoline ja otsene ning et hääletamine on salajane. Veebihääletuse puhul salajasus paraku tagatud ei ole. Sellega vastandub e‑hääletamine Eestis nii valimiste üldkehtivale põhimõttele kui ka otseselt Eesti põhiseadusele. Tagatud ei ole ka Eesti põhiseaduses nõutud ühetaolisus, kuna see hääletamise viis erineb paberhääletamise viisist. Selleks, et rahvahääletuse tulemus oleks usaldusväärne, peab olema tagatud selle kontrollitavus kahel viisil. Esiteks, rahvahääletusel osaleja peab saama kontrollida, et tema antud hääl laekus, ning teiseks, hääletuse vaatlejad peavad saama kontrollida, kas kõik laekunud hääled loeti õigesti. Eestis kasutatava e‑hääletuse puhul ei ole rahvahääletusel osalejal ilma eriteadmisteta mitte kuidagi võimalik kontrollida, et tema hääl registreeriti õigesti. Samuti puudub universaalne kontrollitavus. See tähendab, et rahvahääletuse vaatleja ei saa kontrollida, kas kõigi rahvahääletusel osalejate hääled loeti kokku korrektselt. E-hääletust, aga eriti internetihääletust ei kasutata enamikus maades just seetõttu, et tagatud ei ole salajasus ning kodanikele arusaadav kontrollitavus ja läbipaistvus. Kodanikul peab olema võimalik usaldusväärselt ja ilma eriteadmisteta kontrollida rahvahääletusel oma hääle andmise toimingu ja rahvahääletuse tulemuste väljaselgitamise olulisi samme. Näiteks on Saksamaal seetõttu valimistel keelatud igasuguste arvutusseadmete kasutamine. Internetihääletust pole paljudes riikides rakendatud ka küberjulgeolekuprobleemide tõttu. Näiteks pole internetihääletust kõigile kodanikele kasutatud just seepärast Prantsusmaal. Usutakse, et veebihääletus muudab võltsimise liiga lihtsaks ja see võib süvendada usaldamatust. Samas ei ole e‑hääletamisel eriti positiivseid omadusi. Puudub alus arvata, et selle kasutamise võimalus mõjutaks märkimisväärselt rahvahääletusel osalejate arvu. Küll aga võib e‑hääletamine tekitada usaldamatust rahvahääletuse tulemuste vastu, samuti kahtlusi riigivõimu legitiimsuses. Muuseas, hiljuti oli päris veider kuulata, kuidas siinsamas saalis arupärimisele vastates justiitsminister Kalle Laanet selgitas meile, et e‑hääletuse kasutamine on väga oluline sellepärast, et riigivõimul on kohustus muuta valimistel osalemine kodanikele võimalikult lihtsaks ja mugavaks. Kui ma küsisin tema käest, kas see ei ole mitte tunduvalt vähem oluline eesmärk kui see, et oleks tagatud valimiste usaldusväärsus, siis justiitsminister vastas, et ei, ei ole, need on võrdselt olulised eesmärgid. See pani mind küll tõsiselt kukalt kratsima. Kas tõesti on need võrdselt olulised eesmärgid, et valimistel osalemine oleks võimalikult mugav ja et valimised toimuksid usaldusväärselt? Rääkimata sellest, et kui paluda kodanikel korra nelja aasta jooksul käia valimiskasti juures kohalikus omavalitsuses ja kirjutada sinna üks number, see ei tohiks küll kellegi jaoks liiga ebamugav olla, kui ta tahab mõelda endast kui kodanikust. Igal juhul, Eestis on e‑hääletust kasutatud alates 2005. aastast ning Eesti on esimene riik maailmas, kus võeti e‑hääletus üleriigilistel valimistel kasutusele. Rahvahääletusel ei ole e‑hääletamist aga kunagi kasutatud, kuna viimase 20 aasta jooksul ei ole Eestis ühtegi rahvahääletust korraldatud.

Lätis on kogu iseseisvuse taastamise järgsel perioodil toimunud 8 rahvahääletust, Leedus 13, Eestis samal perioodil 2. Üks oli põhiseaduse vastuvõtmise üle, teine Euroopa Liiduga liitumise üle. Nendegi puhul oli sisuliselt tegemist formaalsete rahvahääletustega, kuna tulemus oli põhimõtteliselt ette teada. Praeguseks on igal juhul selgunud, et Eesti e‑hääletuse süsteem ei ole teistele riikidele eeskujuks. Seda pole mujal kasutusele võetud või on selletaolistest [süsteemidest] loobutud just arusaadavuse, universaalse kontrollitavuse ja salajasuse puudumise tõttu, mis teeb veebivalimised ebausaldusväärseks. Ka Eesti kodanike seas ei ole piisavat usaldust e‑hääletamise vastu. Kui juba üle kolmandiku valijatest arvab, et e‑valimised ei olnud või pigem ei olnud ausad, on tegemist legitiimsusprobleemiga, mis võib laieneda kõigile valitavatele institutsioonidele.

Lisaks ei võimalda kehtiv regulatsioon kaebeõiguse tõhusat kasutamist e‑hääletamise õiguspärasuse kontrollimiseks. Riigikohtu esimees Villu Kõve kirjutas 30. märtsil oma ametlikus arvamuses Eesti e-valimiste kohta järgmist. Ma tsiteerin: "Valimised aga mitte üksnes ei pea olema ausad, vaid ka näima ausad ning kaebajate väidete kontrollimiseks peab olema tagatud tõhus ja mõistlik menetluskord." Seega on õige Eestis Seega on õige Eestis e‑hääletamise süsteemi kasutamine rahvahääletuste läbiviimisel välistada vähemalt nii kauaks, kuni töötatakse välja usaldusväärne ja põhiseadusele vastav viis nende läbiviimiseks. Muidugi võib sama öelda ka kõigi valimiste kohta. kohta. Eelnõus ei kasutata uusi termineid, eelnõul ei ole puutumust Euroopa Liidu õigusega ja eelnõuga ettepandud muudatus mõjutab positiivselt usaldust rahvahääletuste tulemuste ja riigivõimu teostamise vastu üldisemalt. Seadusemuudatusega kaasnevad teavituste ning uuenduste läbiviimise kulud on võimalik kanda vastavate valitsusasutuste eelarvest ja eeldatavasti ei ole need kulud suured. Kokkuvõtteks ütlen niipalju, et minu meelest on selle eelnõu taustaks laiem küsimus sellest, kas me võtame põhiseaduses sätestatud demokraatia ideaali tõsiselt või mitte. Nagu juba öeldud, seegi, et 20 aastat ei ole Eestis antud rahvale võimalust osaleda üheainsagi riigielu küsimuse otsustamisel, näitab, et meie riigis ei ole demokraatia ideaali tõsiselt võetud. Meie riigis ei ole teatavasti rahval õigust valida ka presidenti, kes sisuliselt määratakse parteide tagatubade kokkuleppega. Meil ei ole rahvaalgatuse õigust, mis oli tagatud 1920. ja 1933. aasta põhiseadusega, ehk õigust algatada parlamendis seaduseelnõusid nii, et parlamendil oleks kohustus neid menetleda. Rahval endal ei ole võimalust algatada referendumeid. Nagu me näeme, on meil nii nii valimistel kui ka rahvahääletuste läbiviimisel, mida küll reaalset läbi ei viida, kasutusel hääletussüsteem, mis ei ole usaldusväärne. Mulle tundub küll, et seda probleemi peaks võtma tõsiselt ja lõppude lõpuks vastama ka küsimusele, kas me tahame päriselt lähtuda

toetama seda eelnõu ning taastama sellise olukorra, kus me viime rahvahääletusi läbi viisil, mis on võimalikult usaldusväärne. Aitäh teile! Aitäh, hea ettekandja! Teile on ka küsimusi. Martin Helme, palun! Aitäh! Ega jah, mind ei pea muidugi veenma selles kõiges, mina olen nende argumentidega ju tuttav ja nendega nõus. Ma arvan, ma kahjuks arvan, et ka seda erakonda, kes alates ajast, kui e‑valimised tulid, on alati võitnud,

sellel jutupunktil, mida me oleme kuulnud praktiliselt 20 aastat, et e‑valimised on innovatiivne asi ja me näitame muule maailmale eeskuju ja kui meie siin näitame, kui hästi see asi töötab, küll siis kõik teised järele tulevad. Algul räägiti seda juttu rohkem, aga üha vähemaks on seda juttu jäänud. Need, kes järele on tulnud, on olnud põhimõtteliselt Venemaa ja Venetsueela. Kui kaua me oodata võiksime, et teised ka järele tulevad, või äkki läheks tagasi sinna, kus teised ootama jäid? Suur Suur tänu selle küsimuse eest! Mulle meenub, et kui me küsisime arupärimise raames minister Kalle Laanetilt sarnase küsimuse, siis tema ütles, et no me ei saa ju ajas tagasi minna.

ühetaoline, lihtsalt pabersedelitega. See ei ole mingisugune mahajäämuse tunnus. Kui me vaatame näiteks, kuidas viiakse läbi valimisi või rahvahääletusi Põhjamaades, keda meile sageli ju eeskujuks tuuakse, kuidas viiakse neid läbi Kesk-Euroopas, keda meile eeskujuks tuuakse, siis et seal kasutatakse traditsioonilist paberhääletussüsteemi. Mitte sellepärast, et nad oleks kuidagi saamatud, küündimatud, IT‑kirjaoskamatud, eks, ilmselgelt see nii ei ole, vaid lihtsalt sellepärast, et saadakse aru sellest väga lihtsast asjast, et valimistel osalemise mugavus

Anti Poolamets, palun! Aitäh, hea ettekandja! Väga hea näide oli selle tagasimineku kohta. Ma tuletan ühe väga suurejoonelise ja ilusa tagasimineku veel meelde. Kunagi oli seal orvas üks inetu Lenini kuju. Ja ennäe, me läksime 1991. aastal Eesti Vabariigi juurde tagasi. Oli väga ilus tagasiminemine. Ehk kõik ei ole alati progress, vaid on ka tagasiminemist heade asjade juurde.Aga ma küsin rahvusvahelise maine kohta, sest mina muretsen selle pärast, et me oleme Venemaaga ühel pulgal oma e‑hääletusega ja sellised

selliste riikide hulka, keda muudes asjades eeskujuks tuuakse. See võib-olla vähendab kogu meie riigi legitiimsust teiste riikide, vanade demokraatiate silmis. Kuidas see tunne on? on? Ma pean ütlema, et niipalju kui mina olen käinud teistes riikides ja sel teemal rääkinud, siis mitte keegi ei ole väljendanud imetlust selle suhtes, et meil on selline valimissüsteem või või hääletussüsteem, mida saab kasutada nii valimiste kui ka rahvahääletuste kontekstis. Kuigi jällegi, ütleme, rahvahääletuste kontekstis pole probleem aktualiseerunud sel lihtsal põhjusel, et rahvahääletusi meil lihtsalt ei korraldata.Aga veel kord: ma ei ole kordagi [kuulnud], et keegi ütleks, et ossa, kus teie olete ikka edasijõudnud ja arenenud ja kahju, et meie pole nii kaugele jõudnud. Vastupidi,

hoolimata kõikidest nendest probleemidest, mis sellega ilmselgelt kaasnevad, et meil on need arutelud peetud, me oleme neid vaidlusi pidanud ja me oleme kõik jõudnud arusaamisele, et see ei ole asi, millega tohib mängida, et lõppude lõpuks taandub küsimus riigivõimu usaldusväärsusele ja legitiimsusele. Ja see idee on [seal] kõrvale heidetud. Tõesti, ma ei tea, kas kellelgi on mingisuguseid teistsuguseid kogemusi, et käiakse mööda maailma ringi ja nähakse, kuidas kõik meid õudselt imetlevad. Mulle tundub, et see on illusioon, milles me elame.

naeruväärselt vales suunas oma asjadega ja ise lõhkunud oma rahva usaldust riigivõimu legitiimsuse vastu. Kalle Grünthal, palun!

Ma viitasin sellele, et elektrooniline hääletamine ja paberhääletamine ei ole ühetaolised. Ma esitasin oma kaebuses põhjenduse, et kui me paberhääletamisel tuvastame isiku näo ja dokumendi vastavuse,

Sest no kuidas ma peaksin seda konstrueerima?Fakt on see, et kui e‑hääletamise süsteemi kasutades kusagil lükatakse ID‑kaart masinasse ja sisestatakse need koodid,

kuidagipidi [isik] tuvastatakse –, siis võiks millestki rääkida. Aga kui mitte mingit sellist mehhanismi ei ole, siis mulle tundub, et teie argumente on täiesti võimatu ümber lükata. Lihtsalt ei olegi isikutuvastust.

Ei ole salajane! Kui inimene ei lähe valimiskabiini, ei tõmba kardinat ette, ei saavuta olukorda, kus ta on tõesti privaatselt ja keegi ei saa jälgida, mis ta sinna sedeli peale kirjutab, see ei ole salajane. Kui ta võib seda kodus teha, kui ta võib seda töö juures teha, siis mitte kuidagi ei ole tagatud, et tööandja ei ütle näiteks, et me teeme nüüd selle e‑hääletamise [päeva] lõpus ära, nii et te enam uuesti hääletada ei jõua, ja ma tahan juures viibida ja näha, kuidas te kõik hääletate.

oli, et meil õnnestus tuvastada üks asi sel kevadel, kui me protsessisime e‑valimiste teemal. See oli see, et mitte ainult tööandja või vanadekodu juhataja ei saa vaadata, kuidas inimesed hääletavad, vaid seda e‑hääletamise otsust saavad vaadata ka valimiste korraldajad, mis on täiesti skandaalne. Aga ma tulen selle seaduseelnõu teise või isegi keskse poole juurde, see on rahvahääletuse pool. Oma

Eesti on selles ju erandlik. Rahvahääletus kui demokraatia osa, kui kõrgeima võimu eneseteostuse osa on väga levinud isegi meie lähiriikides. Oskad sa tuua näiteid ja oskad sa arvata, miks meil neid ei toimu?

Tõepoolest, kui keegi on näinud, kuidas see tema argument on ümber lükatud, siis võiks seda [teistelegi] näidata, aga kui seda ei ole ümber lükatud, siis see on tõsine probleem, kuna lihtsalt ei ole salajasus tagatud. On teatud isikute ring, kellel on võimalik tuvastada, kes kellele oma hääle valimistel andis või kes kuidas rahvahääletusel hääletas.Minu jaoks on see olnud suur pettumus, et Eestis pole peetud vajalikuks usaldada rahvast piisavalt, et anda inimestele võimalus referendumitel riigielu oluliste küsimuste otsustamisel kaasa rääkida. Ma mõtlen täiesti reaalselt niimoodi, et põhiseaduse arhitektuuri kohaselt on rahvas kui kõrgeima riigivõimu kandja peremees ja meie siin saalis oleme rahva teenrid. Rahvas on valimistel valinud endale teenrid, kes peavad seda rahvast esindama. Aga on ju täiesti mõistlik, et põhimõttelise tähtsusega küsimustes antakse otsustamine peremehe enda kätte. Üldiselt igapäevase majandamisega tegelevad need, kes on peremehe esindajad, aga kui on tõesti mingi fundamentaalse tähtsusega küsimus, siis peremees langetab otsuse ise.Aga

Meil on sageli räägitud põhiseaduse kohta palju häid sõnu, et meil on nii hea põhiseadus. Mingites aspektides ilmselt ongi. Aga samas ei saa eitada, et põhiseaduses on ikka väga tõsiseid defekte, ja ma arvan, et see on üks peamistest. Just nimelt see, et rahvale ei ole

Aga see ei ole ikkagi demokraatliku riigikorralduse ideaaliga sugugi kooskõlas. Kui tahta hoida riigi liikumine kindlalt paikapandud kursil, väga väikese grupi isikute käes, siis see on pigem mingisugune, ma ei tea, aristokraatlik või oligarhiline mudel, sõltuvalt sellest, millistest eesmärkidest lähtuvalt võimu teostatakse, aga kindlasti mitte demokraatlik mudel. Kui me Kui me räägime sellest, millist hääletamissüsteemi saab rahvahääletuste korraldamisel kasutada, siis ilmselgelt on see ainult üks aspekt laiemast probleemist, sest tegelikult pole mingit vahet, millist süsteemi saab rahvahääletusel kasutada, kui rahvahääletusi korraldada ei saagi. Kindlasti peaksime rääkima ka sellest, kuidas taastada 1920. ja 1933. aasta põhiseadusega rahvale ettenähtud võimalus algatada nii seaduseelnõusid parlamendis kui ka rahvahääletusi, eriti olukorras, kus parlament

Aga ometigi on Euroopas peale meie ainult üks riik ehk Venemaa, kes sellist hääletussüsteemi kasutab. Needsamad liberaalid räägivad, kuidas seal on diktatuur ja demokraatiat ei ole.

Suur tänu küsimuse eest! Ma arvan küll, et teil on selles mõttes õigus, et ega siin nagu erilist märki sellest ei ole, nagu me lääneriikide eeskuju selles küsimuses väga tõsiselt võtaksime. Ma arvan, et lääneriikide eeskuju on väga selgelt see, et valimiste korraldamisel peab olema absoluutselt kõige kõrgemaks prioriteediks tagada nende maksimaalne usaldusväärsus. Meie ei lähtu sellest eeskujust. Ma ütlen, et meie, selles mõttes, et Eesti Vabariigis pole lähtutud sellest eeskujust.

See eelnõu siin ongi konkreetne ettepanek, mida on väga lihtne praegu vastu võtta ja ellu viia, ja me saavutaksimegi olukorra, kus rahvahääletuste läbiviimine oleks palju usaldusväärsem. Me esitasime kevadel ka teise eelnõu, et üleüldse e‑hääletamisest loobuda, ka valimiste kontekstis. Selle sammu elluviimisega olekski valimised Eestis palju usaldusväärsemad. Palju raskem Palju raskem on seista silmitsi selliste probleemidega, mille puhul kõik tunnistavad, et probleem on, aga ei ole väga lihtne näha, mis see lahendus võiks olla. Siin on lahendus väga selgelt olemas, küsimus on lihtsalt selles, kas seda tahetakse kasutada või mitte. Kui me tahame olla nagu Lääne-Euroopa riigid, mitte nagu Venemaa,

Ehk kui ma panen ette karumaski, võtan teie ID‑kaardi ja lähen hääletama jaoskonda, siis ma ilmselgelt ei saa seda teha, sest öeldakse, et näita, kas sul on ikka Varro Vooglaiu nägu peas, ja ma kukun sellega raudselt läbi. Aga kui ma võtan teie ID‑kaardi ja hääletan elektrooniliselt,

jalas.Teine mitteühetaolisus on see, et paberhääle puhul ei ole mul võimalik häält muuta, elektroonilisel hääletusel ma võin oma häält muuta ja hääletada ka 15 korda. Ehk Eestis on paberhääle puhul olemas aus valimissüsteem ja elektroonilise hääle puhul on suur suur teater, kus pannakse paika võimulolijad. Kas see on õige järeldus? Suur tänu tähelepaneku ja küsimuse eest! Oskan vastata lühidalt: järeldus minu parima arusaamise kohaselt on täiesti õige. Nii ongi. Ei oska midagi lisada. Aitäh, lugupeetud ettekandja! Rohkem küsimusi teile ei ole. Aitäh! Aitäh! Järgnevalt palun siia Riigikogu kõnetooli põhiseaduskomisjonis toimunud arutelu tutvustama põhiseaduskomisjoni liikme Timo Suslovi. Palun!

oli konsensuslik; teha ettepanek eelnõu tagasi lükata, toimus hääletus, poolt oli 7, vastu 2, erapooletuid 0;

Enda arust sai päris põhjalikult argumenteeritud, milliste probleemide ületamisele või leevendamisele see eelnõu on suunatud. Minu hinnangul on üsna selge, et need probleemid ei ole ka fiktiivsed, vaid on reaalsed. Minu meelest on selge ka see, et see [eelnõu] reaalselt aitaks neid probleeme leevendada või ületada. Aga ma teie ettekandest ei kuulnud nagu ülevaadet selle kohta, miks otsustati, et tuleks kohe esimesel lugemisel tagasi lükata, et see on kontseptuaalselt mõttetu eelnõu, mida kohe üldse vaja ei ole. Ma saaks aru, kui eelnõus oleks puudusi, kui midagi tuleks teha teisiti. Seda kõike võiks siis teisel lugemisel arutada, et anda ka Riigikogu liikmetele võimalus muudatusettepanekuid teha. Aga et kohe prügikasti – miks?

Aga ma tahan küsida, kas tõesti komisjonis ei olnud arutelu selle üle, kuidas on juhtunud nii, et Eesti on maailmas põhimõtteliselt koos Venetsueela ja Venemaaga jäänud nende kolme riigi hulka, kes e‑valimisi kasutavad. Kusjuures päris paljud Eestis e‑valimistesse väga siiralt uskuvad inimesed arvavad, ka mõned siin saalis, et Venemaal on see kuidagi negatiivne, sest Venemaal see tagab Putini võimule saamise, seda on siin nii üks kui teine väljendanud, aga Eestis on see kuidagi nagu

Varro Vooglaid, palun! Suur tänu! Ma tulen ikkagi oma eelneva küsimuse juurde tagasi. Tehes ettekannet, esitades komisjoni aruteludest ülevaadet, ei esitanud te mitte ühtegi

väljendati ka argumente, millega seda positsiooni põhjendada? Kui väljendati, siis ma siiski palun teid teist korda, et andke ülevaade nendest argumentidest, mis komisjonis selle kohta kõlasid. Suur Toon lihtsalt näite põhiseaduskomisjoni esimehe [sõnade põhjal], et kui teie ütlete, et umbes 40% ei usaldanud, siis võib ka teistpidi väita, et üle 54% inimestest arvab, et e‑valimised on usaldusväärsed või pigem usaldusväärsed.

Aitäh, lugupeetud ettekandja! Rohkem küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised ning palun Riigikogu kõnetooli Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel kõnelema Jaak Valge. Palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Ma ei hakka siin pikka juttu tegema. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna seisukohad e‑valimiste kohta on täiesti teada ja ka argumendid esitas härra Varro Vooglaid perfektselt. Selge see, et e‑hääletamine tuleb lõpetada vähemalt niikauaks, kuni e‑hääletuse vead on parandatud.Me Me oleme üsna palju rääkinud siin Norstati küsitlusest, mis korraldati selle aasta aprillis, aga peale selle on Tartu Ülikooli Johan Skytte instituut korraldanud pika aja vältel neidsamu küsitlusi e‑valimiste usaldusväärsuse kohta. Sealt tuleb välja, et usaldus usaldus e‑valimiste vastu pole mitte kunagi 80% ületanud, küll aga nüüd, 2023. aastal on see uuesti kukkunud alla 60%. Vaadake, jälle väga lihtne ja elementaarne: kui ikkagi 40% valimistulemusi ei usalda, siis kandub see usaldamatus üle ka valitud kogu legitiimsusele. Loomulikult peavad kõik valimised olema alati nii usaldusväärsed, et valija saaks olla kindel, et need olid ausad. Aga kui ei usaldata rahvahääletusi, siis on see usaldamatus eriti traagiline. Nimelt on see just referendumi tulemus, mis tõmbab mingisugusele vaidlusele ühiskonnas kriipsu alla. Sellepärast, et rahvahääletusi ju ei ole mõtet korraldada nendes küsimustes, kus meil on nii ehk nii teada, et lõviosa ühiskonnast on ühel meelel. Rahvahääletusi on mõtet korraldada väärtusküsimustes, mis defineerivad poliitika suuna ja mille puhul ühiskonna eriarvamused ei lähe sama joont pidi kui erakondade valijaskond.

ja 40% teisel poolel või isegi 70% ühel poolel ja 30% teisel poolel. Aga kui 40% samal ajal ei usalda tulemust, siis ei tähenda see seda, et see oleks demokraatia pidupäev, et me saaksime nüüd joone alla tõmmata. Kaugel sellest! Sellest rahvahääletusest ei ole, vabandust, kasu. Kasu puudub. puudub. Me oleme siin palju rääkinud parlamentarismi kriisist. Ma jään selle termini juurde, sest mis see siis muu on, see olukord, kus me praegu oleme, kus parlament ei menetle tavapärases korras eelnõusid. Ma ei ole ise, eks ole, tuleviku-uurija, ma olen ajaloolane, aga minu prognoosi kohaselt pole meil sellest parlamentarismi kriisist mitte mingit kiiret ega lihtsat väljapääsu. Sellepärast, et vastasseis ei ole siin parlamendis, vaid meie ühiskond tervikuna on enneolematult polariseerunud. Ma nendel põhjustel ei peatu. Aga see ühiskonna seisund tähendab seda, et vastasseis jätkub ja parlamentarismi kriis jätkub, sellest ei ole lihtsat väljapääsu. Kui see väljapääs üldse on, siis on see just nimelt rahvahääletuste kasutusele võtmine. See on demokraatlik väljapääs, see on õiglane, see ei anna eelist mitte ühelegi erakonnale ega mitte ühelegi maailmavaatele. Aga jälle, referendumi tulemused peavad olema usaldusväärsed. Väga lihtne. Lõpetuseks. Ma ei näe praegu siin seda, et mõni koalitsioonisaadik oleks ennast registreerinud vastuväidete esitamiseks, ehkki olen väga palju kuulnud koalitsioonisaadikutelt, et opositsioon ei lase tööd teha. Jah, paneme kolm minutit lisaaega. Praegu oleks see koht, kus tuleks need vastuargumendid esitada. Aga neid argumente lihtsalt ei ole, sest kui neid oleks, siis te, vabandust, esitaksite need. Sellest tulenevalt on minu soovitus koalitsioonisaadikutele, et võtke ometi süda rindu, kes te seal ekraani taga mind praegu kuulate, ja hääletage oma südametunnistuse järgi. Te ei ole siia valitud selleks, et ainult nuppu vajutada, seda nuppu, mida valitsus või koalitsiooninõukogu on teile ette öelnud. Olge tõelised rahva esindajad ja hääletage selle eelnõu poolt. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Ma sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 86 esimesel lugemisel tagasi lükata. Asume hääletuse ettevalmistamise juurde.

Austatud Riigikogu, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 86 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt on 50 Riigikogu liiget, vastu 15, erapooletuid ei ole. Eelnõu 86 on esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja.Järgnevalt tänane kuues päevakorrapunkt, Riigikogu liikmete Helle-Moonika Helme, Martin Helme ja Siim Pohlaku algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 87. See on selle seaduseelnõu esimene lugemine ja ma palun ettekandjana Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Helle-Moonika Helme. Palun! Nii. Helle-Moonika Helme, palun! Tundub, et selle päevakorrapunkti arutelu me avada ei saa, sest on tekkinud arutelu võimatus.

Ettekandeks peaksin paluma siia Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Kert Kingo, aga keda ei ole, on Kert Kingo. Järelikult on meil tekkinud arutelu võimatus

Kui ma vaatan Riigikogu saalis ringi, siis näen, et ettekandjana seda eelnõu tutvustama pidanud Riigikogu liiget Leo Kunnast saalis ei viibi. Järelikult on meil tekkinud arutelu võimatus ja selle päevakorrapunkti arutelu me avada ei saa.

Aga vaatan saalis ringi ja näen, et seda eelnõu tutvustama pidanud Riigikogu liiget Arvo Allerit saalis ei ole. Jällegi on meil tekkinud arutelu võimatus, mistõttu me selle päevakorrapunkti arutelu avada ei saa. Edasi, tänane kümnes päevakorrapunkt, Riigikogu liikmete Henn Põlluaasa, Kert Kingo ja Rain Epleri algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 169. ma vaatan saalis ringi ja ma ei näe siin saalis selle eelnõu ettekandjaks määratud Riigikogu liiget Rain Eplerit. Jälle on meil tekkinud arutelu võimatus ja selle päevakorrapunkti arutelu me avada ei saa. Nii, liigume tänase 11. päevakorrapunkti juurde, Riigikogu liikmete Leo Kunnase, Siim Pohlaku ja Anti Poolametsa algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 184.

Järgnevalt 12. päevakorrapunkt, Riigikogu liikmete Ants Froschi ja Rain Epleri algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 193. Seda eelnõu peaks tutvustama Riigikogu liige Ants Frosch. Aga ma ei näe Riigikogu liiget Froschi siin saalis, mistõttu on meil tekkinud arutelu võimatus ja ka selle päevakorrapunkti arutelu me avada ei saa. 13. päevakorrapunkt on Riigikogu liikmete Jaak Valge, Kalle Grünthali ja Varro Vooglaiu algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 196. Seda eelnõu peaks tutvustama Riigikogu liige Jaak Valge. Keda saalis ei ole, on Riigikogu liige Jaak Valge, mistõttu on meil tekkinud jälle arutelu võimatus ja selle päevakorrapunkti arutelu me ei ava. 14. päevakorrapunkt, Riigikogu liikmete Helle-Moonika Helme, Mart Helme ja Kalle Grünthali algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 220.

kõnetooli Riigikogu liikme Martin Helme. Aga kuna Martin Helmet saalis ei viibi, siis meil on tekkinud ka selle päevakorrapunkti arutelu võimatus ja me selle päevakorrapunkti arutelu avada ei saa. Head kolleegid, läheme edasi. Oleme jõudnud 16. päevakorrapunkti juurde, Riigikogu liikmete Martin Helme ja Rain Epleri algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 238. See on selle seaduseelnõu esimene lugemine ja ettekandeks peaksin kutsuma siia Riigikogu liikme Rain Epleri, aga kui ma vaatan saalis ringi, siis näen, et Rain Eplerit saalis ei viibi. Meil on jälle tekkinud arutelu võimatus ja seega me 16. päevakorrapunkti arutelu avada ei saa. 17. päevakorrapunkt on Riigikogu liikmete Martin Helme ja Mart Helme algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 239. Ettekandeks peaksin siia kutsuma Riigikogu liikme Martin Helme, aga vaatan saalis ringi ja näen, et ettekandjat saalis ei viibi. Meil on jälle tekkinud arutelu võimatus ning me me ei ava ka 17. päevakorrapunkti arutelu. 18. päevakorrapunkt on Riigikogu liikmete Rain Epleri ja Varro Vooglaiu algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 240. Siin peaks ettekandjana Riigikogu kõnetooli tulema Riigikogu liige Varro Vooglaid. Aga vaatan saalis ringi, Varro Vooglaidu ei ole saalis, meil on jälle tekkinud arutelu võimatus ja selle päevakorrapunkti arutelu me avada 19. päevakorrapunkt on Riigikogu liikmete Martin Helme, Leo Kunnase ja Alar Lanemani algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 241. Ettekandeks peaks Riigikogu kõnetooli tulema Riigikogu liige Alar Laneman. Täpsemalt, ma peaksin ta siia kutsuma, aga Alar Laneman ei viibi Riigikogu saalis, mistõttu on meil tekkinud arutelu võimatus ja selle päevakorrapunkti arutelu ava. 20. päevakorrapunkt, Riigikogu liikmete Arvo Alleri ja Alar Lanemani algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 245. Ettekandeks peaksin kutsuma siia Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Arvo Alleri, kes aga ei viibi saalis, mistõttu on meil jälle tekkinud arutelu võimatus. Selle päevakorrapunkti arutamist me avada ei saa. saa. 21. päevakorrapunkt, Riigikogu liikmete Leo Kunnase, Alar Lanemani ja Anti Poolametsa algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 250. Ettekandeks peaks Riigikogu kõnetooli tulema Riigikogu liige Anti Poolamets, aga vaatan saalis ringi ega näe ettekandjat siin Riigikogu saalis, mistõttu on meil tekkinud arutelu võimatus ja ka selle päevakorrapunkti arutelu me avada ei saa.